(SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 652.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

Pobliže se uređuje pitanje nadležnosti državne komisije za kontrolu postupka javne nabave na način da se tijekom, izrijekom propisuje, ta komisija odlučuje o zahtjevima za naknadu troškova postupka pri čemu se pitanje vrijednosti predmeta žalbenog U samom pogledu vrijednosti predmeta žalbenog postupak koji provodi komisija prijedlogom se izrijekom propisuje da ta vrijednost nije procjenjiva. Upravo smo u prijašnjoj raspravi Zakona o mjeriteljstvo utvrdili da postoje barijere koje onemogućavaju investicije. Jedna od tih barijera koja usporava je upravo barijera koja po postojećem zakonu, zakonu, definirala da je procjenjiva vrijednost i u žalbenom postupku troškovi su iznosili za neke općine, gradove i županije preko 100 tisuća kuna. Ovim zakonom to apsolutno smanjimo i svedemo na minimalu od 625 kuna, maksimalno 625 kuna plus PDV. Ta vrijednost ima direktnog utjecaja na određivanje visine naknade troškova u žalbenim postupcima vezano za nagradu za rad odvjetnika. To je … od utjecaja kod postupka … žalbe, samo na dokumentaciju za nadmetanje, kada se kasnije u pravilu isti žalitelj nikada ne pojavi, kao i natjecatelj u postupku javne nabave pa proizlazi da je žalba dana s namjerom da se naplati ta nagrada. U žargonu u zadnjih nekoliko godina spominju se profesionalni žalitelji u pravo ovim izmjenama i dopunama samog zakona profesionalni žalitelji odlaze u povijest. Narodne novine 142/12. Predloženo rješenje istovjetno sa pravnim shvaćanjem upravnog suda iz 2006./2010. godine koje je tada zauzelo stajalište da vrijednost predmeta postupka nije procjenjiva. Suština je u tome da se u tom postupku ocjenjuju formalne ispravnosti i zakonitost provođenja postupka javnog nadmetanja, ukupna procijenjena vrijednost nabave nije i nikako ne može biti jednaka vrijednosti neke potencijalne pretrpljene štete ili izgubljene dobiti određenog subjekta pa tako ne može biti ni temelj, odnosno osnovica za utvrđivanje visine odvjetničke nagrade u tom postupku. Naime, u nekoj cjelini vrijednost ugovora, veliki dio tog iznosa otpada na vrijednost materijala, rada strojeva proizvođača te druge elemente potrebe za izvršavanje ugovora, a potencijalna dobit izvođača ili izvršitelja može biti samo određeni u pravilu jednoznamenkasti postotak od tog iznosa. Svaka ponuđena cijena u svojoj strukturi ima ugrađene troškove i rada i materijala energenata i drugih elemenata na temelju kojih se utvrđuje ta cijena pa procijenjena vrijednost nabave nedvojbeno nije jednaka niti ugovorenoj, a nikako ne može biti jednaka iznosu eventualno izgubljene dobiti nekog trgovačkog društva po tom predmetu, odnosno poslu. Kao jedno od posljedica takvog zakonskog rješenja trebalo bi biti sprječavanje zlouporabe korištenja instituta pravne zaštite isključivo radi naplate troškova postupka. Naime, u postupcima žalbe na dokumentaciju žalitelji niti još nisu niti sudionici u postupku javnog nadmetanja, a prijeporno je da li uopće … uvjetima da sudjeluju u konkretnom postupku javne nabave. Pa proizlazi zaključak da nema utemeljenosti da vrijednost … žalbenog postupka u vezi sa dokumentacijom za nadmetanje bude jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave. Hvala. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, ne tako davno je u ovoj sabornici upravo upozoravano na ove probleme koje ste sada iznijeli u Zakonu o javnoj nabavi i bilo bi dobro da ste već tada to prihvatili, usvojili, sad bi bilo puno manje problema. Vjerojatno će doći do smanjenja broja profesionalnih žalitelja kao što je to dosta … izraz, no nisam siguran, odnosno pa čak i ne vjerujem da će doći do znatnog poboljšanja i pokretanja investicija, odnosno da će doći do znatnog smanjenja kočenja investicija od strane onih koji se žale i državne komisije. Naime, zašto? Ja bih vas molio da nam u obrazloženju ovog zakona, izmjena zakona kažete koliko sada u prosjeku traje rješavanje jedne žalbe, koje su to vrijednosti koje opet stoje i ne rješavaju se investicije koje čekaju i da li ste razmišljali o varijantama da je možda Zakon o javnoj nabavi koji koristimo, evo mi u lokalnim razinama za natječaje preko EU projekata, da je možda puno bolje i jednostavnije, da se puno lakše provodi i da nema toliko zavrzlama koliko ima u našem zakonu. Možda bi bilo dobro primijeniti taj zakon, jednostavno ga staviti i po njemu početi raditi. Imam iskustva u svom gradu sa nekoliko desetaka natječaja takvog tipa, nikad nismo imali problema, ali sa natječajima po Zakonu o javnoj nabavi i rješavanju preko Državne komisije u Hrvatskoj imamo stalno problema.

Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, ovo je kritika prije svega nama saborskim zastupnicima, a onda Vladi. Mi imamo Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ovaj je prijedlog zakona koji ne poštuje odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti, tj. u svome obrazloženju ne daje fiskalni efekat. Kad pogledate Zakon o fiskalnoj odgovornosti, a zašto to govorim? Da se predlagatelj držao Zakona o fiskalnoj odgovornosti, onda bi mi itekako dobili pokazatelje koliko je bilo takvih žalbi, koliko investicija u kojem ukupnom iznosu je zbog toga zaustavljeno, što bi ustvari trebali biti stvarni razlozi za promjenu zakona. Međutim, kad vi ovako paušalno napišete i naravno standardno nisu potrebna sredstva, onda si čovjek postavlja pitanje koji je stvari smisao ovoga zakona i da li se žele stvarno spriječiti profesionalni žalitelji, onda se to rješava na drugi način. Zašto bi se uopće dala nekome mogućnost da se žali na natječajnu dokumentaciju? Neka sudjeluje u natječaju, a neka se onda žali. Između ostaloga neka da prigovor i na natječajnu dokumentaciju, a ne ovako dati prostora naprosto nekim … da zarađuju pare i da koče određene investicije iz jednog jedinog razloga što njima to tako paše. Osobito u trenucima kad je kriza i kad u Hrvatskoj nažalost puno firmi je bez posla i mnogi žele dobiti posao, idu ispod cijene i ako ne dobiju taj posao i ono što je najveći problem javne nabave, ne samo u zadnje dvije godine, nego Zakon o javnoj nabavi od kad se primjenjuje, a to su jasni kriteriji što je najpovoljnija što je najpovoljnija ponuda. Da li je uvijek najniža cijena najpovoljnija ponuda? Međutim, u ovakvim uvjetima kao u Hrvatskoj samo budala može potpisati, prihvatiti nekakvu ponudu koja nema najpovoljniju cijenu. Hrpa nedovršenih škola, kao što je moja u Velikoj Gorici u … i hrpe drugih škola je upravo zbog toga što se … najpovoljnija ponuda, a onaj koji je dobio ponudu, nitko nije provjerio dal' može završiti taj posao ili ne. To su daleko bitnije stvari od ovoga. Hvala lijepo. Ma morao sam replicirati jel upravo je rečeno da će profesionalni žalitelji otići u povijest. Ne, oni neće otići u povijest, oni će biti i u budućnosti, a posebno pred neke izbore. Ali isto tako poznato je da se često suočavamo sa dampingom na tržištu i da imamo dosta profesionalnih žalitelja. Jedan dio će se umanjiti, posebno kada govorimo o odvjetnicima i o onome što su učinili u prošlim godinama, ali profesionalnih žalitelja i dalje će biti prema tome moramo mijenjati Zakon o javnoj nabavi. U ime Kluba zastupnika DC-a i nezavisnih zastupnika Natalija Martinčević. Nije prisutna, pa klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Draženko Pandek. Izvolite.

U prvom redu htio bih istaknuti da klub SDP-a podupire ovaj prijedlog izmjena zakona. ovim prijedlogom izmjena zakona u prvom redu detaljnije se uređuje problematika koja do sada nije bila uređena u dovoljnoj mjeri i gdje se mogu uočiti određene pojavnosti u žalbenom postupku pred koje ne bi mogli staviti pozitivni predznak. Također se ovdje usklađuju sada u pogledu prekršajnih odredbi odredbe ovog zakona koji se mijenja s obzirom na Prekršajni zakon. Najbitnija promjena je ono uvodno kako smo rekli da se prilikom odlučivanja o naknadi troška žalbenog postupka određuje da vrijednost predmeta postupka nije procjenjiva. Do sada je na tom području postojala određena rekao bih pravna praznina koja se, što je naš stav u klubu SDP-a nije riješila na odgovarajući način. U uvodu ovog prijedloga dan je kratki prikaz dosadašnjih rješenja u praksi, radi javnosti ponovio bi da je Zakonom o javnoj nabavi koji je bio na snazi do 1.siječnja 2012.godine bilo propisano da će se radi donošenja odluke o troškovima žalbenog postupka vrijednost predmeta računati prema procijenjenoj vrijednosti I onda se prema toj vrijednosti predmeta obračunavali su odnosno uračunavali troškovi prvenstveno … troškovi žalbe. Sada važeći Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u NN, a koji je stupio na snagu 1.siječnja 2012.propisuje, dakle on posebno to pitanje o vrijednosti predmeta u tim postupcima i ne regulira način određivanja naknade u smislu neprocjenjivosti istog. Stoga je tu nastala i postojala određena pravna praznina. To više i što je važeći Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave trenutno ne propisuje da li je žalbeni postupak, da li kada govorimo o žalbenom postupku da li je ovaj predmet nabave procjenjiv ili neprocjenjiv. S obzirom na tu činjenicu Državna komisija o naknadi troškova žalbenog postupka odlučivala je i odlučuje sukladno zaključku Odjela upravnog suda iz listopada 2011.godine da je vrijednost predmeta u tim postupcima jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave. Takva praksa urodila je time da su po osnovi troškova žalbenog postupka naplaćivale su enormne svote kao prvenstveno odvjetničke naknade. S obzirom da vrijednost predmeta postupka po ovom rješenju čini cjelokupna vrijednost predmeta javne nabave ocjenjujemo da je takvo rješenje iz prakse nepravično i neprimjerno. Pa recimo da pojasnimo, ako je predmet javne nabave nabave nabavka zrakoplova tada se prilikom određivanja troška žalbe izjavljene u postupku takve nagodbe uzima cjelokupna vrijednost zrakoplova. Takva situacija nikako nije usporediva sa postupkom primjerice naknade štete u parničnom postupku gdje npr. jedna strana tuži drugu. Ako uzmemo primjer ovog zrakoplova zbog uništenja zrakoplova i tamo je vrijednost spora uistinu vrijednost zrakoplova. U slučaju javne nabave ponuditelj može biti na šteti samo za onu izmakla dobit, odnosno ona osoba koja nije sudjelovala u postupku javne nabave, a bi a nije mogla zbog pogrešaka u postupku. dakle tamo je ona eventualno na šteti za tu izmaklu dobit za jedan manji postotak vrijednosti tog zrakoplova koja bi iznosila npr. njena marža i dosadašnje rješenje u praksi svakako nije održivo. Ovo je malo simplificiranje jedan jednostavan slučaj koji sam dao primjera radi da bi se javnosti na jednostavan način predočili razlozi donošenja ovih izmjena zakona. a velim treba napomenuti da se može odrediti u ovom primjeru bi se još i moglo odrediti koja bi to bila odrediva vrijednost ili da tako kažem predmet spora. No, u praksi imamo i puno složenije slučajeve javne nabave gdje su predmet javne nabave ne znam deseci, stotine pa možda i tisuće stavki i takva "vrijednost predmeta spora" se ne može nikako na zadovoljavajući i dobar način način odrediti te nalazimo stoga da je ovo određivanje vrijednosti predmeta javne nabave kao neprocjenjivim u ovakvim slučajevima najbolje moguće rješenje. Radi pojašnjenja treba reći da kada govorimo o neprocjenjivim predmetima to ne znači da žalitelju neće biti priznata nikakva naknada već znači da će mu prema važećoj tarifi biti priznat uvijek isti trošak. S obzirom da dosadašnja praksa pokazuje da su uglavnom žalbe podnošenja radi pogrešaka u vezi dokumentacija na nadmetanje nalazimo takvo rješenje opravdanim i ustanovljavanje tih pogrešaka iziskuje uglavnom jednaku razinu posla ili možda s neznatnim odstupanjima. U svakom slučaju dodjeljivanje naknada od stotinjak tisuća kuna za podnesak u takvim predmetima nalazimo potpuno neadekvatnim, te je takvo takvo rješenje u praksi prouzrokovalo rekao bih, kako se to u parničnom postupku naziva obijesno parničenje i uzrokovao je dakle izjavljivanje prigovora odnosno žalbi samo sa ciljem lobiranja izdašnih naknada. Takvo postupanje svakako ne treba podupirati, smatramo da predložena rješenja predstavljaju adekvatnu prevenciju. U pogledu usklađivanja odredbi Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave sa odredbama Prekršajnog zakona pozdravljamo usklađivanje odredbi o zastari kako ne bi dolazilo do problema u primjeni. Naime, ovime su upućene, rješenjima iz ovih izmjena zakona se upućuje na Prekršajni zakon kao lex specialis u materiji koja određuje zastaru u pogledu prekršaja i to mi u klubu SDP-a naravno pozdravljamo. Zbog svega iznesenog klub SDP-a će poduprijeti donošenje ovog prijedloga zakona. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Pandek, ne znam jeste u svojoj praksi, poslu imali prilike i nesreće sudjelovati u javnim natječajima i rješavanju žalbi na javnim natječajima, ako jeste onda ćete me lakše shvatiti, ako niste evo bilo bi mi drago da malo probate doći u situaciju da vidite kako to izgleda. Dakle, vi ste govorili o pravnim prazninama, ma nije nama toliko problem pravnih praznina, nama je problem pravnih prašuma u gomili zakona, pravilnika, odredbi, uredbi, to niti bog više ne zna što mi sve imamo. I onda se upravo koriste oni koji malo si više daju truda oni koriste upravo takve zavrzlame koje mi sami donosimo i sami onemogućujemo investicije. Pa zar nije i ovo smiješno da imamo Zakon o javnoj nabavi i Zakon o državnoj komisiji. Pa to je mogao biti jedan zakon koji bi to sve rješavao. Dakle, žalbe se, kazali ste da se žalbe podnose radi banalnih nekih tekstualnih stvari. Nije problem kada se žalbe podnose radi toga, problem je kada državna komisija riješi žalbu pozitivno odnosno prihvati žalbu zbog neke banalne stvari, jedne riječi, jednog zareza, bilo čega, nema veze s ničim. Tu su problemi. Da vidite samo kakva obrazloženja smo dobivali na te žalbe koje su rješavanje, isti predmet, ista stvar praktički različita tumačenja i svaki put poništenje natječaja. Koliko investicija stoji. Ono što bi trebalo u zakonu kada već imamo zakon riješiti, koji bi ubrzao u principu ove postupke, bilo bi ograničavanje vremena rješavanje žalbe. To je najbitnije. U koliko dana Državna komisija mora riješiti žalbu, to bi pokrenulo investicije, više nego ovo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Draženko Pandek, odgovor na repliku. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Evo poštovani kolega, u biti, vi ste sadržajno na moje na moje izlaganje izrekli neko suprostavljeno mišljenje, a u načelu dakle nadovezali ste se nešto što u biti nije tematika ove, konkretno ove rasprave ali se i mogu složiti s vama. Mi trebamo jasno težiti ka pojednostavljenju postupaka, ka ograničenju šume propisa. Pogotovo bi trebali težiti dakle da propisi imaju određenu stalnost da izbjegavamo prečesto, prečesto, prečesto mijenjanje propisa, jasno nekada je to nužnost ali mislim da svakako trebamo razmišljati unaprijed i u tome bih se složio s vama. Postupci javne nabave što je već rečeno u raspravi također mislim da bi trebali ići prema određenoj racionalnosti, bio je, i kolega tu Šuker je govorio dakle da je potrebno razmisliti cijeli taj sustav javne nabave da li je najpovoljnija ponuda ona koja je najjeftinija ili moramo sagledavati druge neke Slažem se da tu postoji prostor za poboljšanja, nadovezao bih se i da je prostor javne nabave prostor izuzetno pogodan za korupciju i nažalost često smo svjedoci da tu ima svega. Prostor za poboljšanje postoji u smislu racionalizacije i pojednostavljenja i tu se evo mogu složiti s vama. ovaj prijedlog zakona donosi nužne promjene koje će donijeti određeno i poboljšanje u ovome što sam ja govorio na što dakle u načelu se vi niste osporavali. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada, kolega Zlatko Tušak. Izvolite. **Tušak, Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)**

Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Slažem se sa svima onima koji govore da izmjene ovog zakona je samo jedna kap u moru. kada govorimo o javnoj nabavi onda moramo znati da negdje godišnje vrti se oko 40 milijardi kuna godišnje. Od tih sredstava negdje 35% otpada na radove, 40% na robu, 25% na usluge. I kada ih dijelimo onda možemo reći da javni naručitelji čine 73% a sektorski naručitelji 27%. Ono što želimo posebno reći a to je da i u najnovijim preporukama od prije neki dan Vijeća o Nacionalnom programu reforme Hrvatske za 2014. godinu u jednoj od 8 točaka stoji, mislim da je 6. točka između između ostalog da treba učvrstiti sprječavanje korupcije u javnoj upravi i poduzećima u državnom vlasništvu, ojačati transparentnost i učinkovitost javne nabave na središnjoj i lokalnoj razini te sposobnost praćenja i otkrivanja nepravilnosti. Zašto to govorim? Pa zato što kroz javnu nabavu svjedoci smo, nema dugo prošlosti i prošle ove vlasti gdje smo imali FIMI mediu, farbanje tunela itd. da ne nabrajam. Ni ova sadašnja vlast nije ostala imuna pa smo imali nabavljanje automobila MUP, imamo nabavljanje automobila županice u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje se određeni natječaji rade, namještaju onako kako nekome odgovara i kako se pogoduje pojedincima. Imamo i najnoviju situaciju u jednom od najvećih poduzeća državnih, a to su Hrvatske šume, oko 136 apartmana koje je dato i o o kojima jasno trebaju institucije ove države, DORH i USKOK dati svoje mišljenje. Ali ono što sam posebno htio reći, a to je pitanje da ovim segmentom i rješavanje pitanja javne nabave neće biti riješeno ako taj dio područja ne obradimo kvalitetnije i ne riješimo da se izbjegnu ove mogućnosti zlouporabe koje se dešavaju. Zašto sam to sve govorio? Zato jer moram ovdje upozoriti na jednu bitnu stvar, a to je pitanje šlamperaja ove Vlade. Mi smo prošle godine u veljači donesli ovaj Zakon o Državnoj komisiji za postupak javne nabave. On je bio po hitnom postupku. Razlozi koji su tada govorili se o hitnosti postupka bili su da Državna komisija ima 5 članova i da ju treba povećati na 9 članova kako bi bila učinkovitija, kvalitetnija, bolja i kako bi se brže rješavali svi oni prigovori i argumenti su za to bili da određene i investicije stoje i da ima određenih problema. Evo 16 mjeseci od tada je prošlo, zakon je donesen po hitnom postupku, tada smo imali 5 članova do izmjene tog zakona, a danas imamo zamjenika, čak ni predsjednica, njoj je mandat istekao i dva člana. 6 članova nemamo, a Državna komisija treba imati 9 članova prema zakonu. I sad dolazimo do toga zašto u 16 mjeseci mi smo išli mijenjati zakon po hitnom postupku i razlozi su bili to, a mi danas nemamo Državnu komisiju od 9 članova. Sad si postavljam pitanje tko je nas tada farbao i uvjeravao u nešto drugo što do dan danas evo 16 mjeseci nije napravljeno. I sad se postavlja ono drugo pitanje, kome je odgovorna komisija. Komisija je odgovorna ovom Saboru jer Hrvatski sabor i treba izabrati članove te komisije, ali da bi Sabor izabrao članove komisije netko ih mora predložiti. Po sadašnjem zakonu to predlaže Vlada Republike Hrvatske. E ta ista Vlada 16 mjeseci nije našla za shodno da ovom Saboru predloži i da se kompletira Državna komisija za postupak javne nabave. Da li to nije stvarno šlamperaj ove Vlade? Ja mislim da je itekako veliki šlamperaj. Vlada je trebala to napraviti najmanje u roku … dana prije isteka mandata predložiti razrješenje, imenovanje ili reizbor članova Državne komisije. I sad kome je vjerojatno ovo u interesu? Mi negdje sada govorimo izmjenama ovog zakona da ćemo riješiti ovaj dio problema kada u pitanju nema, nije procijenjene vrijednosti i vezano za profesionalne žalitelje jer da oni zlorabe određenu poziciju. Je, možda to i rade, ali ovdje će se riješiti samo pitanje onaj dio odvjetničke naknade koja eto može iznositi velika. I jasno, ja se mogu sa svima onima složiti da je ona neopravdana i da eventualno u tom dijelu i treba riješiti određeno pitanje. Ali moram si postavljati pitanje, tada smo imali zakon po hitnom postupku, u 10. mjesecu još je mijenjan taj isti zakon po hitnom postupku, danas opet mijenjamo taj zakon po hitnom postupku sa nekakvim banalnim razrješenjima, a cijeli segment javne nabave koje je leglo i korupcije, leglo određenih problema na šta nas upozorava i Vijeće Europe, mi jednostavno ne želimo to područje riješiti. Iza toga zatvaramo oči i žmirimo. Jasno, slažem se i sa onima koji su danas govorili da mi bi trebali vidjeti koji to broj žalbi je riješeno, koji su to profesionalni žalitelji i koliko ima unutar toga problema. Ovo je sve na neki način vizualno, nema nikakvih podataka iako znamo da negdje oko 1800 žalbi godišnje je, prošle godine je to bilo negdje nešto više 2100 žalbi, koliko ih je od toga jedan dio je prebačen u ovu godinu i nemamo više danas situaciju kako Državna komisija radi sa ovakvim dijelom gdje Vlada nije ispunila svoje obaveze i nije imenovala tu Državnu komisiju onako kako bi trebalo, predložila, a Sabor nije izabrao Državnu komisiju. I sad da li ćemo mi u postupku kvalitetnije nešto rješavati? Ne, i nadalje će se svi moći žaliti i na dokumentaciju i dalje će moći se odugovlačiti i dalje će postupak moći biti transparentan ili netransparentan ovisi o svemu tome da li ima kriminala, da li ima nekih drugih pobuda itd. smatram da ovakvih segmentalno rješavanje pojedinih pitanja zakona sa obrazloženjem da će se riješiti i da će biti nešto bolje dovodi nas u ovu situaciju da samo imamo goru situaciju i da samo ovakvim načinom nećemo riješiti pitanje kvalitetno javne nabave. Jer javna nabava kao što sam na početku rekao itekako je veliki izvor i korupcije i kriminala i jasno ako se ovo društvo ne želi ozbiljno ozbiljno sa time uhvatiti u koštac i ako neće kvalitetno riješiti pitanje zakona da javna nabava i javni radovi koji idu preko javne nabave da budu transparentniji i da investicije mogu na neki način da se i ubrzaju kroz taj dio postupka. Ovakvim pitanjem i segmentalnim rješavanjem zakona što jasno može biti i opravdani prigovor, ali pitanje ovog problema neće se riješiti. Hvala. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Tušak, mislim da je ključno u promjeni ovoga zakona da nas je predlagatelj izvijestio koliko žalbi ima i koliko investicija u jedinicama lokalne samouprave država na razini zaustavljeno. To je ključna stvar, jer po prijedlogu predlagateljice to je u stvari razlog zašto se mijenja zakon. Druga stvar. Drugi podatak koji nam treba je koliko su oni koji, gdje su se profesionalni žalitelji žalili na natječajnu dokumentaciju platili ili trebaju platiti iz svog proračuna, a to je onaj Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji naprosto onoga tko predlaže nekakav zakon tjera da onima koji odlučuju o zakonu i koji imaju puno manje informacija ponude informaciju zašto predlažu taj zakon. Dakle, to je ključ svega. A što se tiče članova Komisije ja se sjećam za ovom govornicom govore u ime kluba HDZ-a i rekao sam tada gospodin Leverić je predlagao zakon, da svesrdno podržavamo broj članova Komisije za javnu nabavu iz jednostavnog razloga da budu ekspeditivniji i da budu brži. Međutim, postavlja se elementarno pitanje u Hrvatskoj, platite nekom da vam napiše natječajnu dokumentaciju. Onda vam dođe netko pa se žali na tu natječajnu dokumentaciju, onda na kraju kad to sve skupa prođe onda vam se još žali i na natječaj, jer ponuda je prihvaćena ovako ili onako i onda vam razvuče cijelu investiciju. Ako ste digli kredit onda plaćate interkalarne kamate, kasnite sa investicijom i milijun drugih stvari. Međutim, ovakvim šturim odredbama zakona se to na žalost neće riješiti. Ali možda bi rasprava u ovom Visokom domu bila sasvim drugačija da je možda ili u uvodnom dijelu, ako već nije ovdje napisano zamjenik ministra rekao ova dva ključna podatka koji je iznos u ovom trenutku u žalbenom postupku i koliko je i koliko bi se trebalo naplatiti od profesionalnih žalitelja koji su se već u početku natječaja žalili isključivo na na natječajnu dokumentaciju. Možemo govoriti da je to dobro ili da nije dobro, da li netko ostvaruje enormnu korist vezano za profesionalne žalitelje. Ima ih vjerojatno takvih, ali to nije problem rješavanja cijelog zakona. Zakon treba drugačije riješiti i vidjeti koji su problemi unutar zakona da bi se suzio taj dio prostora žaljenja nepotrebnog i odugovlačenja određenih stvari kroz sam natječaj, mi što ovim rješavamo? Ne rješavamo. I nadalje se može svatko žaliti i nadalje može svatko odugovlačiti i nadalje ovdje se ne zadire u taj dio postupka, a to je pitanje onog drugog zakona o kojem itekako ozbiljno bi trebali razgovarati da javna nabava bude transparentna. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Tušak, kazali ste u svojoj raspravi da je ovo parcijalno rješenje. Pa zar je jedini problem koji je uočen u području javne nabave žalbeni postupak i da se to po hitnom postupku mora mijenjati zakon, jer je to jedini uočena poteškoća u cijelom tom području. Smatram da je to najmanja poteškoća u cijelom području javne nabave, ali sam dokaz da zamjenik ministra ne želi raspravljati o ovoj temi uopće, jer on ne želi odgovarati na replike. Oni se žele nadglasavati, a ne raspravljati o problemima i o zakonu, nego šute i na kraju će dignut ruku. A koliko je važno za državu, najvjerodostojnije je da jučer HNS se nije uopće javljao na zakon koji predlaže SDP, a danas kad predlaže HNS zakon onda se samo javljaju predstavnici HNS-a. Ovo nije zakon Vlade, ovo je zakon stranaka i to se prepoznaje po raspravi i ne žele raspravljati ni o čemu. Oni se između sebe nadglasavaju. Ali kad se govori, rekli ste još da je tri puta se mijenjao ovaj zakon po hitnom postupku. Svaki put iz banalnih razloga, jedanput se mijenjao da bi se promijenili uvjeti za člana komisije, jer predviđeni član nije udovoljavao prethodnim zakonskim uvjetima jer nije imao određenu kvalifikaciju, pa onda nakon toga nisu ni popunili. Zato 16 mjeseci ne funkcionira, jer im je važnije tko će biti član i razriješiti bivšu predsjednicu nego da to uopće funkcionira. Veći je problem natječaj, sami natječaj od žalbenog postupka. Kako može biti natječaj poništen? To znači da netko nije dobro pripremio. Kako može netko dobro ne pripremiti natječaj kad postoji zakon? Zato što svjesno priprema loš natječaj. Ako je natječaj poništen netko bi morao …/Govornik se ne razumije./… i odgovornost, a to se još nije dogodilo u praksi hrvatskoj. Kolega Marić, ako već ocjenjujete tko raspravlja ili ne klub SDP-a raspravljao je i u jednoj i u drugoj točci danas. Odgovor na repliku Zlatko Tušak. Hvala. Kolega Marić u potpunosti se slažem sa vama i sa ovim zadnjim ću što ste rekli i odgovoriti u odgovoru svoje replike. Pitanje odgovornosti, ako se pojedini natječaji i namještaju pojedinima ili ako eventualno i dio ove dokumentacije koja pogoduje nekima koji bi trebali proći na pojedinom natječaju je itekako razlog da se određeni natječaji poništavaju, da se žali i da u samom postupku i dolazi do odugovlačenja i netransparentnosti provođenja javne nabave i javnih natječaja. I to je sukus problema. Za taj dio odgovornosti nitko ne odgovara i o tome ne želimo razgovarati. A radi se o 40 milijardi kuna godišnje koje kroz vid javne nabave i javne natječaje se vrte u ovoj zemlji. I ako uzmemo samo 10% da podliježe onom dijelu korupcije ili pogodovanja nekima vrlo lako dolazimo do enormnih brojki koje itekako pojedincima koriste. **Zgrebec, Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Tušak pa evo vi ste kao jedan od argumenata u svojoj raspravi, o tome je sad bilo riječi u replikama, naveli da se ne vidi ovdje konkretno koliko je bilo takvih žalbi i koliko zapravo financijski to znači. Međutim, ono što sigurno znamo da postoji čitav, na to su upozorili i predstavnici jedinica lokalne samouprave i područne samouprave, gdje su rekli da postoje specijalizirane firme koje se bave tim žalbama gdje se odvjetnici uzimaju pazite do 300 tisuća kuna po žalbi ovisno o vrijednostima radova. Često puta se oni koji se bave proizvodnjom ili prodajom vatrogasnih aparata žale na nabavku namještaja i obrnuto. Znači, uopće nije važno ni područje djelatnosti kojim se bave, važno je samo ostvariti profit iz onoga natječaja na koji su se žalili. Pa na primjer ako neki čelnik jedinice lokalne samouprave propiše u natječaju da dokumentacija nekakva financijska ne smije biti starija od 30 dana nakon toga netko se žali na tu činjenicu i može ostvariti znatne, čak do 150 tisuća kuna. Ono što sam još htio upozoriti u vašoj replici da ne bi ostalo tu u zraku, ali čini mi se u ovoj raspravi da to nije jasno rečeno, a vi ste, citiram vas, rekli ste "I dalje ćemo se žaliti. Ovaj zakon neće riješiti i dalje će se žaliti." Pazite, mogućnost žalbe mora biti. Nažalost, postoje ljudska prava, postoji sve. Znači, moramo se žaliti. Ja sam dolazio iz sektora prosvjete gdje vam pazite najneodgovorniji roditelj može poslati i čak anonimnom prijavom ministarstvu da učitelj koji radi, koji je u dugogodišnjoj praksi, koji i može imati znatnih problema premda je ta žalba ili tužba posve neargumentirana. U tom smislu mora se omogućiti ljudima žalbu, a sve ono, naravno i u ovom segmentu o kojem se govori, ovo je ozbiljan segment i ozbiljan problem ali neće riješiti sve one probleme druge koji koji se mogu javiti. Meni se recimo kad sam bio načelnik općine javio slučaj da su mi propala sredstva iz fonda zato što se netko neodgovorno žalio i to je čak napravio namjerno iz političkih razloga. laburisti - Stranka rada)** Hvala. Pa kolega Žagar je, jasno svakome se treba omogućiti žaliti i to mora biti zakonska osnova i pravednosti, ali kad ste spomenuli specijalizirane firme koje se žale i ostvaruju određenu korist. Da su natječaji transparentni i da te žalbe ne bi pozitivno se riješile, znači oni koji raspisuju natječaje da ih kvalitetnu su postavili, da imaju kompletnu svu dokumentaciju i da je sve transparentno napravljeno da li bi ti profesionalni žalitelji imali plodno tlo da se žale i da li bi ostvarili tu financijsku korist? Ne bi, jer bi izgubili te sporove. I to je element o kojem sam ja želio govoriti. Sa ovim problemom mi nećemo riješiti pitanje netransparentnosti, lopovluka i pogodovanja pojedinaca. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HNS-a potpredsjednik Milorad Batinić. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave iako se zalažemo da procedura bude u dva čitanja mislim radi hitnosti i pošto se mijenjaju samo dva članka podržat ćemo hitni postupak. Naime, ovim prijedlogom zakona uređuju se dva pitanja. Pitanje vrijednosti predmeta postupka te pitanje zastare u prekršajnim postupcima. Već je bilo uvodno rečeno i od zamjenika ministra i od kolega koji su raspravljali suštinsko pitanje je vrijednost predmeta žalbenog postupka koje provodi komisija. Ovim rješenjem želi se na neki način riješiti pitanje tzv. profesionalnih žalitelja o kojima je bilo puno govora. Želio bih samo podsjetiti na Izvješće Državne komisije koje smo imali ovdje u 10. mjesecu 2013. godine gdje je bila preporuka za razvoj sustava javne nabave i zaključak. Jedan od tih zaključaka je upravo bio, pročitat "Nadalje, s obzirom na moguće žalbene postupke preporuka je Državne komisije da se pitanje troškova pravnog zastupanja u žalbenom postupku ne veže uz visinu procijenjene vrijednosti predmeta nabave." To smo raspravljali prošle godine u 10. mjesecu i to Izvješće Državne komisije između ostaloga koje je bilo vrlo kvalitetno odrađeno podržano je apsolutnom većinom. Mislim da je bilo svega 5 ili 6 suzdržanih zastupnika, nitko protiv. Ono što je također rezultiralo tim izvješćem komisije svatko onaj tko ima priliku sudjelovati na neki način u postupcima javne nabave mogao je i osobno doživjeti ove probleme. Pa evo ima jedan zgodan šlagvort u jednoj tiskovini koja je objavljena u prosincu prošle godine – "Žalbeni biznis" Dozvolite da evo čisto kratko, odvjetnici izvukli milijun kuna rušeći natječaje javne nabave, citiram: "Kad bismo proglašavali poduzetnički pothvat 2013. ova priča dospjela bi u vrh inovativnih rješenja kako pronaći državnu sisu koje se nitko prije nije sjetio i legalno je konzumirati." To je na tragu upravo onoga što ovaj zakon želi riješiti. Isto tako priča javne nabave je izuzetno kompleksna, svi se mi zalažemo da bude što je moguće više javna, transparentna, dostupna svima i danas nema niti jednog postupka javne nabave koji nije dostupan ama baš svakom građaninu. Naime, i ovaj Zakon o javnoj nabavi i ovi problemi o kojima danas govorimo što se želi riješiti izmjenama zakona, kaže, prije Zakona o javnoj nabavi donesenom 2008. godine odvjetnici su iz žalbenih postupaka mogli dobiti najviše 700 kuna, što nikome nije zvučalo toliko primamljivo. Od 2008. troškovi žalbe procjenjuju se prema procijenjenoj vrijednosti nabave, postupci su postali procjenjivi pa su troškova otišli u nebo. Znači sve ima svoju povijest. Tada se nije rješavalo u ovoj sabornici, raspravljali smo o Zakonu o javnoj nabavi, mislim da smo se svi usuglasili, a isto što je bila i preporuka i konstatacija državne komisije koja kroz obavljanje svoga posla najviše ima uvida u određene članke, da li treba mijenjati, da li korigirati, na koji način. Svi želimo da bude javno, transparentno i dostupno. Ono što, kad se govori o tim žaliteljima mi ćemo dobiti, mislim da je to negdje, da li će doći do ljetne stanke Izvješće državne komisije za 2013. godinu, i slažem se da bi i daleko kvalitetnija rasprava možda išla i u jednom drugom smjeru kada bi vidjeli nalaz državne komisije za 2013. godinu. Ali mislim da nam više nego dovoljno govori i izvješće za 2012. godinu, praktički govori o broju žalbe, govori o ažurnosti i mislim da bi jedan veliki broj i ovih rasprava kroz repliku ili kroz raspravu po klubovima za sada išao možda u jednom drugom smjeru. Ja bih želio samo, isto što su neke tiskovine objavile, velim, citiram, ne mogu tvrdit da su točne, međutim nitko ih nije demantirao: "Da određene tvrtke, recimo u 2013. godini ukupno dodijeljeno troškova je bilo negdje preko 2,5 milijuna kuna." Pa imate tvrtki, jedna vrlo interesantna koja se pojavljuje u 2014. godini, 921 tisuću kuna putem žalbenih postupaka. Činjenica je da je trend u 2014. smanjen na 550 tisuća kuna, dobila, zaradila novac kroz …/Govornik se ne razumije./… I ono što je interesantno, isključivo je bila žalba na dokumentaciju. Bilo je tu nekih razmišljanja da se na neki način zabrani, što je nemoguće, što nije dobro jer je i Zakon o javnoj nabavi usklađen i sa direktivama Europske komisije, znači moramo ipak postupati na način koji je prihvatljiv i koji odgovara određenim standardima. Mislim da nemamo, nema potrebe nešto više kazati. Znači suština je da se pokuša suzbiti ono što svakako nije dobro, što nije etičko, neću govoriti o moralnosti ali isto tako je izuzetno važno, možemo si postaviti pitanje, izvješće je bilo u 10. mjesecu, zašto se možda nije prije reagiralo? To mogu postaviti pitanje, možemo provjeriti kada je došao zakon u proceduru u Saboru, naravno postoji određeni tijek, postoji određeni tijek. Ali isto tako, pošto se radi o vrlo kompleksnoj materiji, a što je i dobro, dobro je da svi dionici a tu se prije svega misli na Odvjetničku komoru, da se ne bi desilo da ispravljajući grešku činimo novu grešku. Još jednom, klub Hrvatske narodne stranke će podržati donošenje ovog zakona. Nadam se da će izvješće Državne komisije za 2013. godinu dati neke odgovore na koja su se čula sa ove govornice i mislim da ćemo tada isto se moći djelomično, a uvjeren sam da hoćemo referirati i na ove izmjene i dopune zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Batinić, kazali st eda je uočen problem žalbenog postupka i da je ovo reakcija na taj uočeni problem. Nesporno je da postoji problem žalbenog postupka, ali jedna izmjena zakona bi trebala biti posljedica i reakcija na analizu postojećeg stanja i rezultate analize jednog područja. A u području javne nabave ima stotine problema a ne samo ovaj problem. Ovo je možda jedan od najmanjih problema u području javne nabave. kako to da postoji više zakona za jedno područje, zašto se ne bi Zakonom o javnoj nabavi regulirao i problem komisije za javnu nabavu? Zašto moramo imati Zakon o komisiji a onda i Zakon o javnoj nabavi? Kad sad govorimo o komisiji, onda kažemo to se ne tiče javne nabave, ovo je samo Zakon o komisiji. Mi govorimo o javnoj nabavi kao o problemu. Bilo bi važnije donijeti jedan takav zakon, cjeloviti. Što je sa problemom povećanja bagatelnog iznosa nabave? Isto je bio hitni postupak, isto je samo se to promijenilo. Postoji li problem dijeljenja iznosa, ukupnog iznosa javne nabave na iznose ispod bagatelne dopuštene najniže javne nabave neposrednom pogodbom. postoji li problem natječaja? Postoji, naravno. Postoji li problem najmanjih cijena? To je najveći problem, što je manja cijena veći je problem. Odabir najmanje cijene je doveo do najvećih poteškoća u Republici Hrvatskoj. Koliko ih je samo uzelo avanse a nije izvršilo radove? Da oni ne mogu više sudjelovati u javnoj nabavi onda bi to bio riješen problem. A što je s ovima u predstečajnoj nagodbi kojima je oprošteno svi dugovi, a sudjeluju u javnoj nabavi? Ne potiče li to nelojalnu konkurenciju? Toliko problema, e onda samo razgovaramo o jednom malom, najmanjem problemu za koji opet neće riješiti u cijelosti taj problem. Hvala. Naime, kolega Marić, Zakon o javnoj nabavi naravno da je nemoguće razgovarati, odnosno raspravljati o komisiji, ne spomenuti i zakon, samo Zakon o javnoj nabavi o kojem smo raspravljali u ovom Domu i manje-više mislim da nemamo nekih dilema, mislim da se kroz izmjene i dopune on doveo do one razine koja da se zadovolji i direktive Europske komisije koje moramo ispoštovati, manje-više on je usklađen sa europskim normama i tu nemam nekih većih dilema. Što se tiče određenih mogućnosti unutar Zakona o javnoj nabavi, da li će netko pokušati nešto ili rascjepkavati, itd., sve je to definirano Zakonom o javnoj nabavi. Međutim, imam jedno pitanje. Koliko ste proveli postupaka javne nabave u praksi? Da li ste imali priliku ustvari? Po novom zakonu, to je izuzetno kompleksno, znači, postoje ljudi koji imaju licencu, koji idu na mjesečne, godišnje edukacije. Zašto? Upravo zato što praksa pokazuje da je nužno educirati se dodatno, a tu i veliku ulogu ima i Državna komisija u tome. Znači, nema savršenog zakona. Onaj tko želi nešto izmanipulirati pa žalosno je, međutim pretpostavka je da će naći način, ali imajmo i razmišljajmo korektno, pozitivno i zakon je dobar. Ja bih osobno volio da je puno jednostavnije, ali nažalost ne može biti jednostavnije nego što mora biti. Hvala. članku 1. koja kaže Državna komisija odlučuje o naknadi troškova žalbenog postupka i drugim zahtjevima koji su ovlašteni posebice … žalbeni postupcima, u tim postupcima vrijednost predmeta nije procjenjiva. Zar vi stvarno mislite da će se s tim riješiti problem oko kojega smo se svi ovdje složili da postoji? Neće jer ovo vam otvara prostor na novu žalbu, žalbu onoga kojem vi odredite kolika je vrijednost koju može dobiti temeljem te žalbe. Vi dakle, naprosto morate definirati pravila igre i ako hoćete ići na ovakav način onda vam ovdje fali jedna riječ, a to je paušalna procjena, o predmetu. Ili imate paušal ili imate vrijednost, treću mogućnost određivanja nemate, ali onda taj paušal mora netko usvojiti. Da li je to komisija, da li je to resorno ministarstvo, da li to ministar određuje ili je to Vlada RH. Dakle, vi to naprosto morate definirati jer vi sad jedan predmet koji definitivno postoji problem, ste ostavili da visi u zraku, niste ga definirali. Ja ne znam da li će komisija reći da neki predmet koji se više ne procjenjuje po vrijednosti će biti 500, 1000, 10 tisuća, 20 tisuća, 50 tisuća, dakle članak ako je mislio imati ovakvu odredbu, onda traži u zakonu o izmjeni zakona detaljnu razradu da se to može provesti jer vi ovako otvarate prostor nekome da radi što hoće, a to opet nije dobro.

To možemo kroz određeni protek vremena vidjeti, međutim što je bilo kada neće ovaj članak stupiti na snagu? Najčešće sjedaju nam žalbe, da će to biti na godišnjoj razini 2 milijuna, 3 milijuna, itd. iz državnog proračuna. Sa ovim pretpostavka je neće se žalbe smanjiti, broj žalbi, ali opravdanih žalbi koje su praktički poželjne, pozitivne, upravo sa ciljem da se oni koji provode postupke javne nabave, da se kvalitetnije educiraju. Naime, kolega Šuker, ima iz 2006. godine presuda broj bla bla, itd. … 2006. u žalbenom postupku provođenja javne nabave drugostupanjsko tijelo ocjenjuje pravilnost i zakonitost provođenja postupka i odabira najpovoljnijeg ponuđača pa taj predmet nije procjenjiv. Znači, tada se već, ono što sam bio govorio i u raspravi. 2008. zakonom je ponovo dana mogućnost. Što se tiče odvjetničkih tarifa, vrlo jasno piše određivanje da vrijednost predmeta u žalbi nije procjenjiva, nije u suprotnosti sa tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Evo, tarife, Hrvatska odvjetnička komora, vrlo jasno je definirano što i kako postoji. Da li ćemo riješiti sve problem? Pa vjerojatno ne, ali upravo ovakve rasprave, ovakvi negativni primjeri u praksi, rad državne komisije, rad ministarstva na poboljšanju kvalitete i Zakona o državnoj komisiji i o javnoj nabavi će dovesti do toga da dižemo ljestvicu što se tiče postupaka javne nabave. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa gospodine potpredsjedniče, ja sam suglasan s vama da je postupak javne nabave kompleksan iako se ovdje radi o relativno kratkim izmjenama baš konkretno u ovom zakonu, ali je očito da nas sve žulja, ja sam ih proveo, puno postupaka javne nabave, hvala Bogu da je bilo takvih mogućnosti, ali ima puno naših kolega u jedinicama lokalne samouprave koji i financijski okvir teškom mukom rješavaju, itd. Dakle, sigurno je i očito da nas sve žuljaju ovi profesionalni žalitelji, o tome smo nebrojeno puta govorili. Ali želim reći, ako je uočen ovaj problem, recimo sa onim već na početku koji pokušavaju nam zaustaviti neke stvari, ako je ovaj zakon došao, recimo prijedlog u ožujku, što se čega? Jer nama je nekad mjesec dana do …, danas je, već je 05. lipanj danas nama je vrijeme isto tako smo svjesni pogotovo oni koji ulaze u određene kreditne aranžmane itd. vrijeme je novac, jednostavno to. I zato je ključno pitanje koje ja želim uvijek naglasiti uvijek naglasiti vrijeme i rješavanja žalbi, da se kaže jasan rok do kada. Nekada se to razvlači neizmjerno dugo, propadnu određeni aranžmani kolege na trenu imaju velike probleme. Ako se kaže mjesec dana kao ono ajmo reći u onome Zakonu o upravnom postupku ona šutnja administracije, pa nekad se razmišlja o takvim sličim pravilima koji bi u svakom slučaju na neki način olakšalo u pojedinim jedinicama jer ljudi ulažu veliki napor da isfinanciraju da naprave tu javnu nabavu, neke projekte i u tom smislu mislim da je potrebno i ovaj momenat naglasiti. Hvala lijepo. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega MIlinković ja bih vas uputio kao što sam kazao i u uvodnoj raspravi na izvješće 2012. Dobit ćemo puno kvalitetniju informaciju sa izvješćem državne komisije 2013.i vjerujem da ćemo tada raspravljati i isto tako si i replicirati vezano za to. Naime, razvidno je iz izvješća državne komisije za 2012.da su … skraćeni žalbeni postupci i jedan visoki postotak mislim da se negdje koliko se sjećam preko 93% riješenih žalbenih predmeta. Znači ne može brže nego što može, to je procedura. To vrlo dobro znate. Što se tiče problema, velim znam koji je problem, znači činjenica je da u lokalnim sredinama pogotovo manje općine i gradovi koji imaju manje proračune izuzetno teško mogu doći do kvalitetne osobe licencirane, postoje i službe koje to mogu odrađivati. To će uvijek biti problem. Ali velim upravo sa ovakvim izmjenama koliko god one bile mane ali ove su ključne, to je isto na tragu one gdje je zarez kriv ili nije kriv, bitan je gdje je zarez, ovo je zarez. Ovo je jedan korak da se upravo spriječi ova manipulacija zloporaba. Nadam se da će biti i određenih rezultata ali o tim rezultatima moći ćemo suditi nakon izvješća ne za 2013.nego za 2014.godinu znači druga polovica godine. **Jerolimov, Ante (HDZ)** Kolega Batiniću dobro jasno mi je da vjerujete u plemeniti cilj ovog zakona i ovu vašu želju da se poboljša procedura rješavanja žalbenog postupka. Ali mi nije jasno i molim vas da mi objasnite kako ćete riješiti puno teže probleme kada niste u stanju ova Vlada nije u stanju riješiti najjednostavniji problem, popuniti državnu komisiju sa potrebnim brojem članova. Naime, državna komisija je trebala brojiti 9 članova što je upravo ova Vlada promijenila i sa 5 podigla na 9 pravdajući to većim opsegom posla. Danas ta komisija ima tri člana i nema čak ni predsjednika i ta tri čovjeka odlučuju od 11 milijardi i više od dvije tisuće žalbi i praktički tu većinom glasova dva čovjeka o tome Vi ste čak promijenili uvjete odnosno ublažili ste uvjete, izbacili ste potrebu o položenom stručnom ispitu i potrebne tri godine iskustva u javnoj nabavi da bi nabavili tih 6 potrebiti potrebiti ljudi. I onda koji se zaključak nameće, da ova Vlada ne može nabaviti 6 ljudi potrebiti za taj rad ili više nitko neće da radi za tu Vladu, može biti i taj zaključak. Ili popustite svom partneru pa mu dajte da imenuje tih 6 ljudi za dobrobit da se ovaj zakon sprovede. Odgovor na repliku Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Teško mi je komentirati. Naime, kada će biti rasprava o izvješću državne komisije za 2013.godinu bit će prilika da postavite njima to pitanje. Vi imate svoje mišljenje o nečemu, međutim o čemu to govori? To samo govori o kompleksnosti posla što se tiče javne nabave. Ja se isto pitam, imamo veliki broj pogotovo s jedne strane sabornice mladi ljudi odlaze van školovani, obrazovani ali naprosto ne može se popuniti državna komisija. Zašto? Trebam zaposliti pročelnika visokoobrazovanog, ne samo ja u jedinice lokalne samouprave nema kadra. Znači mislim da su nam stvari malo krivo posložene. Teško mi je velim odgovoriti na ovu repliku jer je više politička, više je sugestivna s vaše strane, ja imam sasvim drugo mišljenje o tome. Ali velim bit će prilike kada će biti rasprava o državnoj komisiji pa ćete tada moći dobiti kompletan odgovor. Ja nisam taj koji može odgovoriti na to pitanje, mogu predosjećati o čem se radi.

mi ćemo u načelu podržati ove izmjene Zakona o javnoj nabavi, ne radi toga što smatramo da smo se u ovom zakonu dotakli biti same stvari jer dok mi ovdje raspravljamo sasvim sigurno obavljaju se poslovi javne nabave i puno toga ide mimo zakona ili protiv zakona. Ono što nas sve u ovom Saboru treba zabrinuti jest da postoji negativna percepcija o našem radu u narodu u istraživanjima i da bi se trebali svi potruditi s jedne i s druge strane uvjetno rečeno da opravdamo svoju prisutnost u ovom Domu svojim raspravama i zakonima koji imaju vezu sa našom svakodnevnicom. Kaže jedna izreka da onaj koji je u raskoraku ne može napraviti iskorak. Bojim se da je tako i sa ovim domom ako smo u raskoraku sa stvarnošću onda iskorak ne možemo napraviti, treba taj korak, taj a to je donošenje adekvatnih zakona u ovom domu da bi se taj iskorak mogao učiniti. Ali problem je raskoraka, problem je svijesti da smo u raskoraku sa samom stvarnošću. Imate i onu drugu izreku, pripisuje se mislim Ivi Andriću koji je napisao knjigu na Drini ćuprija pa ili je jedan komentator ili je on sam rekao da krive Drine nitko nije, nitko ne može i neće nitko ispraviti. To je metafora za našu stvarnost. Kako ispraviti našu stvarnost koja je u raskoraku i rad ovog Sabora po mom mišljenju je u određenom raskoraku. Događa nam se da donosimo zakone, stvaramo šumu, ne vidimo bitno jer se u nas bitni zakoni uz Ustav ne izvršavaju što sam jučer napomenuo nego umnažamo zakone a praksa ide svojim tijekom i svojim tokom. Kada se radi o promjenama i toga raskoraka sa stvarnošću onda dozvolite mi jednu asocijaciju kao teologu, kada se Isus susreo u teokratskoj državi kao što je bio Izrael u njegovo vrijeme našao se pred šumom propisa pozitivnih ili negativnih što se treba raditi a što se ne smije raditi. I tih je propisa bilo oko 7 koliko dana u godini, toliko je bilo zapovijedi što se smije raditi a koliko ima dijelova ljudskog tijela to su negativni propisi koji se ne bi smjeli raditi. Isus i uz svu tu šumu propisa koju je zatekao sveo na dvije zapovijedi, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. I to je bitno u zakonu. A Sv. Augustin je još to skratio i poznata je njegova izreka Ama et Fac Quod Vis, voli, ljubi i čini što god hoćeš, sve će biti u redu. Tako ja smatram ukoliko bi poštivali u praksi propise Ustava da smo pred zakonom svi jednaki da bismo mi puno toga ispravili ali represivni organi koji postoje da štite državu morali bi biti funkcionalniji, trebali bi raditi svoj posao a bojim se da se tu kriju mnogi problemi o kojima bi trebalo govoriti i o osobama koje u tome rade.

da ne mislimo da će količina propisa poboljšati praksu nego što manje propisa ali na kojima će se inzistirati da oni postanu sastavni dio života. Ovako u raskoraku sa stvarnošću nećemo učiniti nikakav napredak. Tu mi je konstatacija da li je to zaista tako, nastaviti će u svome izlaganju gospodin Damir Kajin. Hvala lijepo. Poštovana gospodo zastupnici, zamjeniče ministra. Da, Andrić se pita i govori o krivoj Drini, ako se nešto može u ovoj zemlji usporediti sa krivom Drinom onda je to zasigurno ova javna nabava. Ovaj zakon je izuzetno kratak on ima svega 4. članka, mogu ih čak i citirati: "Državna komisija odlučuje o naknadi troškova žalbenog postupka…" itd., članak 2: "U pogledu zastara u vezi s prekršajima propisanim ovim Zakonom primjenjuju se odredbe prekršajnog zakona.", članak 3., članak 4. vokacija legis i to je je naprosto to. Ovdje se između ostalog kaže, mogu i citirati u uvodu da u pogledu vrijednosti predmeta žalbenog postupka u odnosu na koji se utvrđuje naknada troškova postupka na zahtjev stranke a što uključuje i odvjetničke troškove, činjenica je da sada važećim propisima nije definirano pitanje ne procjenjivosti predmeta tih postupka pred državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave itd.. I doista mislim da tu materiju na neki način treba pošteno i pod navodnicima vjerodostojno naprosto regulirati. Ono što je sigurno dobro da je evo baš jučer ako se ne varam objavljen podatak o troškovima povodom tužbe za ratni zločin kojeg je počinila ex Jugoslavija, Srbija na tlu Republike Hrvatske. Pošto u onom sličnom postupku nije uspjela BIH, sumnjam da će i Hrvatska pa bi možda bilo vis a vis odnosa između dvije države razmisliti da li odustati od tog tužbenog zahtjeva ali o tome ne ja sam rekao o zločinu koji je počinila ex Jugoslavija na ovim prostorima, ili Srbija, to sam rekao

u slučaju plaćanja PR agencija bilo u Istri, bilo negdje drugdje, odnosno onoga što vezujem uz korumpiranje naprosto medija. Javna nabava je tu postala jedan imaginaran pojam. Ja nisam protiv toga da se financiraju medije, ali sam protiv da javnim novcima se uskraćuje pojedincima pravo na pristup medijima, kao što se to čini u nekim krajevima Republike Hrvatske. Kada govorimo o ovome prijedlogu zakona, ovdje se između ostalog kaže u članku 3. da u protekloj godini uočeni su veliki novčani iznosi isplaćeni za naknadu troškova na ime odvjetničkih usluga temeljem žalbi izjavljenih u fazi dokumentacije za nadmetanje što dovodi u sumnju da se institut pravo na žalbu koristi kako bi se prvenstveno naplatili ti veliki iznosi troškova, a ne zaštitila prava subjekta koja su pretrpjeli ili mogli pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava u postupcima javne nabave. Ovdje se između ostalog govori u velikoj mjeri i o intelektualnim uslugama što je drugi mehanizam za, ja ću reći čak izvlačenje proračunskih novaca iz lokalne samouprave. Još je gore kada odvjetnici, bivši članovi recimo DORH-a ulaze u poslovne aranžmane s lokalnom samoupravom pa se postavlja pitanje da li su pojedinci naprosto u vrijeme dok su trebali odrađivati svoj posao štitili ekipe na vlasti ili ekipe iz biznisa. Ono što isto tako smatram, da sve ove usluge o kojima govori ovaj zakon treba uskladiti sa stvarnim životom. Za pošten rad poštena plaća, ali ni na koji način otimačine. Problem javne nabave je ozbiljan problem. Vidite kako to recimo baš jučer rješavaju u Veneciji, gradonačelnik i 30-ak članova njihove …, njihovog izvršnog vijeća kako ću ga nazvati, odlazi u pritvor čim sklope ugovor sa nekim firmama s ovih prostora zbog pokušaja korupcije. Slično je bilo i u Hrvatskoj pred nekoliko godina. Ali sve u svemu, želim reći da svaki javni natječaj treba biti maksimalno transparentan, bez obzira što ima mnogih koji će ustvrditi da barem polovina poslova unaprijed se zna tko će biti njihov njihov izvođač. Sve u svemu, osobno smatram da je ovakav zakon trebao stupiti ili treba stupiti na snagu, da je taj zakon u najmanju ruku korektan i da sve to mora biti što je moguće više podvrgnuto sudu javnosti pojedinih vijeća ili parlamenta, odnosno opozicije i nadasve provjeri u samome pravosuđu. Ali isto tako svi znamo da u sustavu gdje se broja ne zna pojedinim tijelima javne vlasti, bilo koje funkcioniraju na lokalnoj razini, bilo na nacionalnoj razini ili kad govorimo o ustanovama, da je ta jedna kontrola gotovo nemoguća. Ali sve u svemu, ovaj zakon je sigurno dobrodošao i ovaj zakon je više nego koristan. Hvala lijepa poštovani kolega Kajin. Imamo prijavljenu repliku. Poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Evo vi ste govorili o izvlačenju novca iz lokalnih proračuna na račun tzv. intelektualnih usluga. Bilo bi dobro da se podnese izvješće koliko je novca izvučeno iz državnog proračuna na račun tzv. intelektualnih usluga, primjerice u procesu neuspjele ili vrlo otegotno uspjele monetizacije Hrvatskih autocesta, prodaje Hrvatske poštanske banke i drugih usluga za koje je Vlada uzimala i uzima strane konzultante intelektualne. Nijedan od tih postupaka nije uspio, osim što su izgleda potrošeni deseci i deseci milijuna kuna hrvatskih poreznih obveznika. Kad je riječ o samom Zakonu o javnoj nabavi, rekli ste kako je on dobar. Možda je on dobar. Imali smo prije nekoliko dana Obiteljski zakon, napravili smo najhipertrofiraniji Obiteljski zakon s prijedlogom 553 članka, a s druge strane imamo Zakon o javnoj nabavi koji je jedan od najmanjih zakona o javnoj nabavi među državama Europske unije koji ima samo 180 članaka. Umjesto da imamo Zakon o javnoj nabavi ako treba sa 800 članaka pa da se kroz 800 članaka još razrade razni modaliteti javne nabave, ograničenja, da ga se uskladi sa smjernicama Europske komisije jer ima cijeli niz smjernica s kojima bi ga još trebalo uskladiti, mi imamo mali zakončić o javnoj nabavi. Ali kad je riječ primjerice o jednom pitanju obiteljskog prava onda proizvodimo najhiper, ultra hipertrofični zakon kojim ćemo hiperregulirati obiteljske odnose i probleme koji iz njih mogu nastat, kao da je naš problem društveni i obiteljski odnosi, a ne primjerice javna nabava i korupcija koja se u ovoj državi događala vezano za javnu nabavu.

vi? Izvolite kolega Kajin, ali javite se. Lijepo vas molim javite se. Hvala lijepo. **Kajin, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, ali se slažem gospodine zastupniče sa onim dijelom vašeg istupa da kad govorimo već o konzultantskim uslugama koje naručuje Republika Hrvatska da bi se prije svega trebala osloniti na vlastite institucije. Mi ako ništa drugo državnoj upravi kroz ovu ili onu formu imamo negdje oko 240 000 ljudi u onoj užoj, odnosno široj kada govorimo o sveučilištima i tome slično. Ako naša sveučilišta ne mogu korektno, recimo pristupiti postupcima ne znam ili konzultacijama glede prodaje ili ne znam čega. Molim? Ili Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ili ne znam kome. Imamo jednostavno dovoljno institucija u Republici Hrvatskoj koje su plaćene nota bene iz državnog proračuna da taj posao mogu i napraviti. Kad sam ja govorio, govorio sam isključivo o ovoj intervenciji o ovih četiri članaka i smatram da je ta intervencija korisna i naprosto principijelna i da na neki način treba obuzdati pod navodnicima ove odvjetničke troškove troškove koji su u pojedinim slučajevima enormni i nadilaze ono što običan građanin smatra primjerenom naknadom za pošten rad. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Kajin, ne znam zašto vam je bilo potrebno doticati Domovinski rat što je izazvalo očito ovako rasprave izvan mikrofona. kada govorite o tim konzultantskim uslugama ili tzv. intelektualnim uslugama i nabavcima takvih usluga onda treba pogledati po ministarstvima, pa ćete vidjeti da postoji monopolizam određenih ministarstava prema određenoj kući. Pa ja neću ovdje govoriti da ne bih opet morao ići na informativne razgovore o saznanjima koje imam po tome, o tome ali se vidi da se novci poput one Fimi Medie ponovo nekako slijevaju prema istim, nekim drugim konzultantskim tvrtkama. Kada govorite o krivoj Drini, a i vi i vaš prethodnik u govoru onda je Ivo Andrić rekao da narod koji ima lošu vlastitu upravu ili pak ima stranu upravu počinje razmišljati iracionalno. Pa tako u ovakvim zakonskim prijedlozima, pogotovo u javnoj nabavi malo, malo promjena. Stalno dovodimo da kažem u jednu sveopću zbrku i razmišljanje kod građana. Točno je da je odvjetnički lobij isposlovao određene određene točke, odnosno članke po kojima su se pojavili profesionalni žalitelji i koji su odnosili po milijune kuna, a zapravo ne štiteći onoga tko se žali, nego samo na osnovu zakonske odredbe da se mogu žaliti i naplatiti svoje troškove odvjetničke. Tako da i tu bi valjalo vidjeti koje su to sve kuće. Gospodin zamjenik ministra je govorio o tome, nije navodio imena. Ali su milijunski iznosi isplaćeni odvjetničkim kućama. O raskoraku, iskoraku to je gospodin moj prezimenjak govorio. Ali zaista je krajnje vrijeme da stanemo na kraj ovoj pojavi tzv. profesionalnih žalitelja i onih koji zapravo putem tih žalbi odnose novac svim hrvatskim građanima, svim našim poreznim obveznicima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Gotovo da se u svemu slažemo, osim što bih ja evo i dodao da kad govorimo o Fimi Medi-i, Fima Media ona o kojoj je kolokvijalno eto okončana itd. nije ništa spram jedne istarske Fimi Medie koja je neusporedivo suptilnija, perfidnija, pa ja bih rekao i sofistificiranija od one velike na nacionalnoj razini gdje se na godišnjoj razini samo za medije od strane lokalne samouprave i PR agencije da ne bih to zaboravio izdvaja najmanje 10 milijuna kuna godišnje. I nemam ništa protiv da se medije prati i financijski potpomaže, ali ne da se ti mediji uređuju u Splitskoj 3 u Puli ili da se zabranjuje opoziciji da slobodno može nastupati. Kada govorimo o medijima i financiranju medija samo u Županiji Istarskoj za te namjene se izdvaja oko 2,8 milijuna kuna. Za intelektualne usluge preko 5 milijuna kuna, informatičke usluge negdje oko dva i pol milijuna kuna. To je negdje oko 11 milijuna kuna na godišnjoj razini. S druge strane kada gledamo koliko županija izdvaja za borbu protiv ovisnosti pa to su smiješne cifre koje naši ne znam pročelnici koji raspolažu sa tim karticama pojedu u roku od mjesec dana. Slažem se da o tome treba javno progovarati i ovdje u Saboru i županijskim skupštinama i gradskim i općinskim vijećima. Jer naprosto ovo što se radi počinje vrijeđati zdrav razum, a ako se nekome još i priječi da može onda slobodno nastupati to je nešto što već graniči i sa

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče. Evo na samom početku opet jedna načelna primjedba. Dakle, čuli smo da se zakon u nepunih godinu dana mijenja treći puta i ovaj puta ponovno po hitnom postupku. Sam zakon je po svom evo količini članaka i tekstu izuzetno mali i naizgled jednostavan, ali sa svojim učincima ili drugim riječima rečeno posljedicama zapravo je izuzetno težak i iz tog razloga bi možda i svakako bilo potrebno i korisno da se o ovom zakonu imalo prilike raspravljati barem u dva čitanja ako je već morao biti u ovakvoj formi i donošen. U potpunosti smo svjesni i cijenimo sve ono što je i u uvodu rečeno i što je ovdje i napisano kao argumentacija za donošenje ovih promjena i u samoj dosadašnjoj raspravi evo dosta dobro i argumentirano da postoje određene anomalije u cijelom postupku i procesima javnih nabava i da postoje naravno i sudionici ili dionici tih procesa. Jedan od njih je svakako i Državna komisija za žalbe. I očito da je Državna komisija za žalbe uočila svoj problem i pokušala ga riješiti na način kako to birokracija i administracija već godinama i radi i jedino i zna. Izmijeniti članak koji njima fizički vjerojatno olakšava određeno postupanje, smanjuje posao, eliminira hrpu predmeta i papira koje dobiju na stol bez razmišljanja o posljedicama naravno koje takva formulacija ili takvo zakonsko rješenje ili takva promjena zakona može u negativnom smislu i donijeti. Svjesni smo naravno svi skupa i ne možemo ignorirati činjenicu da, naročito u ovakvom vrlo atraktivnom procesu obzirom na količinu novca koji se vrti u javnim nabavama uvijek postoje kreativni i naručitelji i ponuditelji koji će u zakonskoj regulativi pokušavati pronaći prostor za svoje nepoštene ili pa čak ne možemo reći nelegalne ili nemoralne ili kako se ovdje govore aktivnosti koje se ne čine u dobroj vjeri. Ali s tim više treba i onaj koji predlaže zakone uvijek biti i ispred samih pretpostavki i namjera i mogućnosti koje takvi sudionici u tom okruženju mogu smisliti. I sad da kažem što je zapravo meritum ove promjene. Dakle, ovdje piše u obrazloženju da se u posljednje vrijeme primijetio trend značajnog povećanja broja žalbi isključivo na dokumentaciji za nadmetanja, a sagledavajući određene okolnosti nameće se pretpostavka da je isto postupanje prvenstveno s ciljem naplate naknade za odvjetničke usluge. Ovdje smo i čuli na temelju čega bi bi trebalo nešto mijenjati. Ne na osnovu pretpostavki valjda. Dalje piše da se takav zaključak izvodi iz činjenice da određeni žalitelji prije izjavljivanja žalbe ne postupaju u dobroj vjeri. Možda ne, ali ovdje u nijednom segmentu, u nijednom momentu se ne spominje eventualno mogućnost da netko drugi još u tom procesu ne postupa u dobroj vjeri. Na primjer i naručitelji, a na kraju krajeva sami oni koji odlučuju o tim žalbama. Što je sa tom stranom dobre vjere i sa tom stranom eventualnih namjera ovakvih ili onakvih? Dakle, mi smo svjesni posljedica i rješavamo na neki način, da li je to pravi ili nije, mi smo uvjereni da nije, posljedice a o uzroku neka vodi brigu netko drugi. A i u samim obrazloženjima primjedbi ovdje u ovom zakonu se govori o tome da ovaj Zakon o Državnoj komisiji, a nešto što se tiče Zakona o javnoj nabavi neka to rješava netko drugi, to nije naš problem. I samo se generira novi problem. Isto tako, zanimljivo je da dalje piše u ovom obrazloženju da je u protekloj godini uočen velik broj novčanih iznosa, velikih iznosa, koji su isplaćeni za naknade troškova na ime odvjetničkih usluga temeljem žalbi izjavljenih u fazi dokumentacije za nadmetanje. Što dovodi u sumnju da se institut prava na žalbu koristi kako bi se prvenstveno naplatili ti veliki iznosi troškova. Pa kada se isplaćuju veliki iznosi troškova? Oni se isplaćuju kada naručitelj gubi spor. Dakle, kada se žalba usvaja valjda, tada se isplaćuju veliki troškovi. Dakle, mi ovdje konstatiramo da smo u protekloj godini imali puno velikih isplata, to se pretpostavlja, onda da su to i veliki iznosi u javnim nadmetanjima. Pa sad ja pitam kako je moguće onda da mi razmišljamo samo o eventualnoj zlonamjeri odvjetnika i žalitelja da dižu novce na procesima žalbi koji budu usput rečeno uspijevaju? A ne postavljamo pitanje kako je moguće kreirati natječajnu dokumentaciju velikih natječaja, dakle ovdje se govori da su isplaćivane velike naknade, koje koje padaju na žalbenim postupcima. O tome ne otvaramo uopće temu. Dakle, to nije pitanje ovog zakona to je pitanje nekog drugog procesa. A to je problem svih problema. Dakle, mi konstatiramo i mi se slažemo sa tim da netko ima nečasne namjere ali uopće ne problematiziramo kako se dolazi do toga dakle da produciramo natječajnu dokumentaciju za velike iznose i da pretpostavljamo ne daj Bože da su možda i takvi procesi namjerno učinjeni od strane naručitelja upravo sa svrhom da se naplaćuju veliki odvjetnički honorari za žalbe. I sad to rješavamo tako da ukinemo honorare. I što je posljedica toga? O tome nismo u stanju ni misliti, već je ovdje i bilo spomena o tome. Dakle, hoće li se Državna komisija riješiti na taj način velikog broja žalbi? Vjerojatno hoće jer nitko neće raditi za 625 kuna, ne znam otkud to. Ovdje piše da će Država komisija sama odlučivati o tome koliko vrijedi žalbeni postupak. Dakle, što je posljedica toga? Neće biti žalbi, u redu. Da li će se natječajne dokumentacije popraviti iz tog razloga? Tko će ih prisiliti na to da to bude tako? Tko će ih onda valorizirati i kojim mehanizmima će se uopće moći procijeniti što se onda događa? Dakle, nećemo imati žalbe pa onda je Državna komisija mogla po tim žalbama ne postupati tako, mogla je odbiti te žalbe jer su samo zbog odvjetničkih naknada. Ako oni to tako tvrde da se to razlozi ovog problema, a ne da su razlozi problema u onima koji pišu natječaje ili ih ne pišu na kraju krajeva, tko zna tko piše to. Sljedeći problem je svakako i ono što je već i spominjano, a to je definitivno taj članak 1. Dakle, ovdje piše Državna komisija odlučuje o naknadi troškova žalbenog postupka. Pravnici će to bolje znati da li je to uopće moguće. Da li je moguće u pravnom sustavu da nešto neko drugo tijelo ili ne znam tko odlučuje o naknadi troškova jednog uređenog segmenta poslovanja, to su odvjetničke tarife. Ja ne razumijem da li je to moguće? I temeljem kojih kriterija, i temeljem kojih procesa, postupaka ili pravila će državna komisija to kvalitetno raditi, pravilno, pošteno, ispravno, nepristrano, transparentno kako god hoćete? Gdje je to napisano? Ja ne znam, možda nisam dovoljno dobro uočio taj detalj. Zamjenik je govorio o 625 kuna da će to maksimalno koštati, sad jel to trebalo biti u ovom zakonu, tako biti napisano to ne znam, ali evo neka se to protumači što to znači da će zapravo državna komisija odlučivati o naknadi troškova. Znači da može i više, ili manje ili ne znam koliko tisuća ili kuna, ili stotina tisuća kuna. Kome, po kojem kriterijima, kada, zašto, zbog čega to ne znam, o tome je isto već bilo u replikama govora. I ono što se evo Vladi kontinuirano događa, a ništa nije naučila iz prethodnih svojih promašaja, a to je opet retroaktivna primjena. Dakle, ovdje se govori da će se ovaj mehanizam primijeniti i za sve postupke koji su u toku. Dakle, kad smo počinjali jedan proces je bila jedna pravna regulativa, kada ćemo ga eventualno završiti onda će biti druga, kad krenemo u investiciju vrijede jedni zakoni, kad eventualno imamo nekakvu sreću pa završavamo investiciju onda će biti drugi zakonu. To se u pravilu kontinuirano događa, da bi na kraju Ustavni sud poništavao retroaktivne zakone koji nazad 10. godina su u stanju oporezivati ono što niko nije pred 10. godina sanjao da će biti oporezivano itd. I opet se napiše jedan takav zakon koji pretpostavlja retroaktivnu primjenu. Kao da nismo ništa ili mi jesmo, ali mi smo to znali oduvijek naravno, ali vi ispočetka pišete takve stvari kao da ne znate da je to neustavno i da će vam opet Ustavni sud bez obzira tko se bude žalio to srušiti. A već se naravno pripremaju jer očito prema primjedbama mnogi od njih koji misle da ovo nije u redu. Ne kažemo da se taj problem ne treba rješavati, uvijek postoji trka naravno u onima koji su u stanju ili koji imaju namjeru zloupotrebljavati sustav, oni koji ga reguliraju, oni koji ga provode i oni koji ga kontroliraju. I javna nabava je specifično područje upravo zbog tih 40 milijardi kuna interesa. I to je činjenica, to je istina, ali pokušao sam i otvoriti određene dileme koje otvara definitivno ovaj zakon, da kada se donese i počne primjenjivati ne padnemo u još veće probleme i da se onda opet za godinu dana hvatamo za glavu i da kažemo da eto nismo znali kada smo donosili što nas čeka kada ćemo to primjenjivati. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo tucet replika. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar, replika. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Popijač, vi ste izrazili čuđenje što ovaj zakon u godinu dana treći put je u postupku promjena i što je opet hitni postupak, i zabrinutost transparentnošću rada ove državne komisije. Ja sam više zabrinut činjenicom da se radi o državnoj komisiji koja je u proteklih 6. mjeseci nadzirala postupak javne nabave vrijedan oko 11 milijardi kuna. A jedna od takvih velikih predmeta prema izjavi samoga premijera gdje nisu mogli postupiti u postupku javne nabave drugačije od stava te komisije je bila nabavka onih 230 i nešto automobila. Prema zakonu o kojem danas raspravljamo ta komisija broji 9 članova, predsjednik, zamjenik i 7 članova. Koliko je meni poznato već nekoliko mjeseci unazad u toj komisiji je samo zamjenik predsjednika i 2 člana. Dakle, samo 3 čovjeka figuriraju kao državna komisija koja mora imat po zakonu 9 članova. Tko bira komisiju? Hrvatski sabor. Kako? Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Dakle, kad bi Sabor sam želio izvršiti zakonsku obavezu imenovanja članova komisije ne može jer nije ovlašteni predlagatelj. I kako nam uvijek zamjeraju da nikakve prijedloge ne dajemo, da samo kritiziramo, vjerujem da ćete se pridružiti mom prijedlogu da pozivamo Vladu da Hrvatskom saboru hitno predloži imenovanje i izbor predsjednika državne komisije i još 5 članova kako bi ju popunili da može normalno izvršavati sve te zakone i zakonske obaveze koje je pred nju Hrvatski sabora stavlja. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega, dobar prijedlog je. Dakle, možda bi trebali razmisliti da se sjednemo, dogovorimo da nađemo 9, 6 ili možda još toliko ljudi koliko fali i da predložimo Vladi i oni da nama nazad vrate taj prijedlog jer to je procedura kako se, jer oni to kako je neko rekao među sobom u koaliciji ne mogu dogovoriti. Nisam htio karikirati naravno dalje cijelu situaciju. Meni se čini da je ovaj zakon posljedica toga, dakle 3 čovjeka ne mogu napraviti sve ono, 11 milijardi žalbi koje bi moglo napraviti 9 ljudi. Pa su se sjetili napisati zakon koji će definitivno smanjiti taj broj žalbi na jednu minimalnu moguću mjeru i koji će ona 3 ljudi dalje moći evo uredno izvršavati u sljedećih 7. godina ili barem pola godine koliko će još ovaj Vlada trajati Dakle, to je neozbiljno. Činjenica je i istina je da je očigledno ova komisija ne funkcionira, jer ne može, ne može formalno, ne može pravno, kako donosi uopće odluke o bilo čemu? Umjesto devetero ljudi troje. I to je isto jedan od sasvim jasnih pokazatelja kakav sve košmar ili nešto drugo, da ne upotrijebim neku goru riječ, vlada u čitavom sustavu danas javne uprave i kako uopće država danas funkcionira. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Popijač, vi ste okrenuli pozornost zapravo i javnosti koja gleda ovaj Hrvatski sabor a i nas zastupnika i na onu drugu stranu, dakle ne samo na one koje se profesionalno žale, nego li i na postupke naručitelja koji, tako ste i sami rekli, i njihove namjere koje mogu biti i nečasne i ne u dobroj vjeri pa čak možda i u sprezi sa žaliteljima pa se onda zatvara jedan lanac tih nečasnih naručitelja koji omogućuju zapravo žalbene postupke i naplatu odvjetničkih troškova i to vrlo, vrlo visoke. Nemate, kao ni ja, podatke ili oni dijele to ili kako se to rješava financijski, ali zapravo ste okrenuli, dakle što kažu, pilu naopako i o samim naručiteljima prozborili, a ja neću reći da vjerujem ili ne vjerujem da toga ima, no treba i o tome u svakom slučaju razmišljati kao što ste to i rekli. O tome da se ukida ova visina predmetnog žalbenog postupka i svodi na onih 625 kuna osnovne, da kažem tarifne odvjetničke, u svakom slučaju i razgovarali smo i u klubu da ćemo u tom segmentu podržati ovaj zakonski prijedlog, ali o tome da treba pogledati i ovu stranu o kojoj ste vi govorili i možda uskoro donijeti opet nekakvu novu dopunu zakona, u tom smislu u svakom slučaju treba razmisliti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega, da, htio sam zapravo u svom evo izlaganju reći da način na koji se rješava problem koji definitivno postoji ima i drugu stranu. žalbe i odvjetnici su jedna strana priče, naravno, ali žalbe se usvajaju u državnoj komisiji. Zbog čega se žalbe usvajaju? Jedan dio dan, jedan dio ne. Pa zato što su valjda te žalbe osnovane, naravno da tu postoji ono, ali radi se o dokumentaciji, mogli su se žaliti na dokumentaciju u nekakvom prethodnom postupku. Mogli su se, ali mogli su se i ne žaliti, pa mogla je komisija i nešto drugo, ali naravno komisija želi raditi po zakonu, što nju briga što je ovo, nisu to moji novci. zašto onda se eventualno ne razmišlja o odgovornosti onoga koji kontinuirano naročito kako ovdje piše kod javnih natječaja velikih iznosa? I to sad otvara pitanje, piše kod velikih iznosa, da su se veliki iznosi isplaćivali odvjetnicima, to su onda valjda i velike nabave. Pa velike nabave ne rade ljudi koji u malim lokalnim sredinama nemaju niti struku, niti znanje, niti sposobnost, a zašto se onda cijeli napor i energija nije i novac, na kraju krajeva, usmjerila da se pomogne u tim procesima, oni koji nemaju dovoljno znanja, dovoljnu količinu ljudi, dovoljno spoznaju, čitaju o mehanizmima javne nabave, pa da ih se onda uči o tome kako kvalitetno pisati natječaj. Zašto se to mora kvalitetno raditi za EU? Kome pada na pamet da će tamo biti nekakva žalba? Nema. Kada u procesu napraviš proces kako treba, tad ćeš dobiti novce, ako u bilo kojem procesu to nisi u stanju, nećeš dobiti novce.

kolega Popijač, govorili ste o žalbama, o žalbenom postupku i ono što se mijenja u ovom zakonu. Tu je Ustavni sud zauzeo stajalište i definitivno ovo se mora promijeniti i ukoliko će utjecati na to da se smanji broj žalbi, u svakom slučaju tako nešto bi trebalo podržati. E sad, ovome što se mijenja, budući da je rečeno da u tim postupcima vrijednost predmeta nije procjenjiv, a da će Državna komisija odlučiti o naknadi troškova žalbenog postupka i drugim zahtjevima koji su kriteriji i parametri za tako nešto. Što se tiče samog zakona, tu imamo u prekršajnim odredbama samo članak 20. i taj članak 20. ide isključivo na jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave ili na nekakve pravne osobe u slučaju ako prekrše odredbe iz članka 6. pa je tu nametnut … od 50 tisuća do milijun kuna. U svakom slučaju, da li se ikad pomišljalo na to da je masa žalbi, a više puta je ovdje spomenuto, profesionalni žalitelji, koji na taj način pokušavaju dobiti vrijeme. Ja mogu reći iz nekakvog osobnog primjera od prije dvije godine gdje mi se žalila tvrtka na postupak javne nabave koja je u međuvremenu dok se postupak rješavao praktički kao tvrtka je prestala postojati, nama je u tom trenutku propala investicija od 7 milijuna kuna. Nitko nije snosio nikakve sankcije zbog toga što je neosnovano podnio nekakvu žalbu sa namjerom ili sa nekim određenim ciljem, a nigdje ne vidim da se niti u ovom zakonu niti u Zakonu o javnoj nabavi, takve nekakve žalbe koje su neosnovane, koje su na kraju krajeva od strane državne komisije odbačene, na koji način su sankcionirani ti koji su nanijeli definitivno nekakvu štetu naručitelju

da se u procesima javne nabave događa svašta i da se pojavljuju razno razni interesi i u procesima i u postupcima žalbi i ne samo iz ovih … da se dižu odvjetničke tarife ili naknade. To vjerojatno jest problem, postoji i puno veći problem, a to je onaj dio koji nije obuhvaćen ovom temom i ovim izmjenama o čemu ste vi govorili. Dakle, u tom, blokada u tom čitavom procesu neutemeljenih žalbi i velika gospodarska šteta, bez ikakvih … i posljedica za one koje tu štetu sa svojim neosnovanim žalbama čine, ali o tome i govorimo da se napor i treba usmjeravati prema rješavanju takvih mogućnosti, anomalija koje postoje u zakonu, a koje ova činjenica da ćemo sada smanjiti odvjetnicima tarife za ovaj dio, to se neće time rješavati. Međutim kada govorite i o praksi ovdje je predlagatelj koristio argumentaciju da je 2006., 2010. Upravni sud odlučio da nije ova procjenjiva vrijednost ovih nabava. Međutim imate neku presudu 2011.godine gdje kaže da je, tako da i tu postoji različita praksa u našem pravnom sustavu pa možda to i nije Bog zna kakav argument posebno. Hvala. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Nova replika, poštovani zastupnik Mile Horvat. jednu definiciju ovoga problema. Dakle ovim zakonom rješavam posljedicu, a ne uzrok. I ja stvarno mislim da se ovim rješava posljedica, naravno i to se treba riješiti. Međutim razgovarajući sa sa ljudima koji se bave ovim poslom i kao naručitelji radova i kao izvođači radova smo zaključili sljedeće, dakle šta je osnovna stvar? Prethodno pitanje je izmjena Zakona o javnoj nabavi na način da se mijenja kriterij najniže ponude. Ljudi koji se time bave ponavljam smatraju da se to treba riješiti na način da se najviša i najniža ponuda izbace i da se u obzir uzimaju one srednje veličine koje su ponuđene u skladu sa kriterijima jer će se ne taj način realnije riješiti problem koji se zove najbolja ponuda koja ako je najniža u pravilu ne mora biti najbolja. Isto tako oni su zaključili i rekli su da upravo ovaj model sa najnižom cijenom je znatno urušio cijeli građevinski sektor izvođači odnosno investitori su dobili objekte loše kvalitete. Pošto je najveći investitor država očito se onda zaključuje da je loša kvaliteta u infrastrukturnim objektima, to je vidljiva stvar iz prakse. A osim toga posebno se pokazalo kao loša kvaliteta u završavanju stambenih objekata principom najniže ponude. Dakle trebamo krenuti od početka i Zakon o javnoj nabavi suštinski mijenjati. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. a to je upravo taj život koji teče u javnim nabavama i on traje od kada je ta regulativa prisutna, više od desetak godina može i više. Mi imamo dobru regulativu naravno ona je čak i u procesima pregovora bila jedna od prvih koju smo završili kao poglavlje, ali taj život, da praksa, ta kreativnost obiju strana, zato govorimo da uvijek postoje u svakom segmentu života i rada vjerojatno i djelovanja najmanje dvije strane pa tako i u ovom i problematika je uvijek tu negdje. Dakle i ono što napominjete da kriteriji koji definiraju samo isključivo ovako ili onako ni najniža ni najviša cijena i vidimo kakve su posljedice na kraju krajeva po raznoraznim gospodarskim aktivnostima i donijeli, dakle porast uvoza, nekvalitetna roba, neselektivno gušenje vlastitih proizvodnji svašta tu ima. Ali činjenica je da je i mehanizam javne nabave kao što to i je u većini razvijenih zemalja je dobar pokretač gospodarstva vlastitog, domaćeg i to nismo bili u stanju, a očito da nismo ni danas shvatiti i konzumirati na najbolji mogući način. prije svega tako da se onemoguće različite zlouporabe, a da se ne dira u pravo žalitelja odnosno stranke koja smatra da je oštećena. Ne vidim ovdje razloga da se kuka nad onima koji više neće tržiti i koji imaju tu blagodat da zastupaju upravo one koji imaju sporove velike vrijednosti. Mislim da je pravedno upravo da to bude ovako kao što ste i sami rekli i čuli da će to biti 600, 700 kuna što uopće nije mala tarifa. Možete zamisliti da je nekome koji zna da neće uspjeti u sporu, spor je velike vrijednosti, dovoljno da u žalbi napiše ja se žalim i da uzme nekoliko desetina i desetina tisuća kuna ako li ne i više. Zar je to pravedno? Na kraju krajeva na ovakav način smanjuju se ukupni troškovi, a ništa se ne dira u samu rezultantu ishoda tog spora. Drugo, što vi kažete ali sami ističete da nije predmet ovog zakona nego Zakona o javnoj nabavi, ja se slažem s vama, gdje govorite upravo o onim stvarima koje se ukinu koji dožive pred žalbenom komisijom da se takav predmet vrati. To je manje zlo. Zato na kraju krajeva postoji mogućnost žalbe i drugostupanjskog postupka, ali najveći problem i najveća je korupcija, a imamo takve jedinice lokalne samouprave gdje oni koji su sigurno u pravu ne usude se uopće, možete zamisliti kakav je stupanj tu korupcije, da se ne usude uopće izjaviti izjaviti žalbu jer znaju da nikada više neće doći na red niti da pomisle da bi mogli dobiti posao. To je jedan problem koji postoji i nikoga ne može negirati i to je najveći problem. A drugi je problem taj gdje u dogovoru to rade, pa onaj koji ne dobije, a naravno ne žale se, ne dobije posao, on je podizvođač radova. A naravno i ovaj problem koji se ovdje javio da poslove dobivaju tu oni koji su istakli najčešće najjeftiniju ponudu, najnižu ponudu. Međutim u završnici to ispada na kraju najskuplja, formalno najskuplja, a drugo i po kvaliteti jer uopće ne zadovoljava nikakvu kvalitetu. To je nama problem i ja mislim da se oko toga moramo svi složiti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice, ne znam da li ste me dobro slušali ali ja sam pitao, temeljem čega će državna komisija odlučiti o naknadi troškova žalbenog postupka, kojih kriterija, kojih pravila, kojih vrijednosti bilo čega. Dakle ima li to negdje napisano, da li je to negdje donešeno da to znaju svi oni koji će se žaliti,

kao pitanje nego je pitanje upravo je bilo na koji način ćemo mi znati da će to sve skupa biti transparentno, kvalitetno i sve ono što i treba biti. I zbog čega na kraju krajeva i zbog kojih uzroka i razloga i mijenjamo ovaj ovaj zakon. A da su mehanizmi ovi koji su ovdje predviđeni dobri da spriječe to sve što govorite da se oni koji uzimaju, grabe ili ne znam nešto to naravno ne možemo uzeti kao ozbiljna rasprava u ovome. A što je sa onima zbog kojih te žalbe uspijevaju pa netko piše te natječaje koji padaju na državnoj komisiji. Pa netko i objavljuje takve natječaje. Ne, to nije problem a problem je oni koji se žale, to je problem i koji za to uzimaju određenu naknadu. Pa zašto se pišu natječaju koji padaju na državnoj komisiji i to na razini dokumentacije kao što i sami priznajete. A što kada toga neće biti? Kakvi će to biti natječaji onda i kakva će to biti dokumentacija i za koga će biti pripremana kada će se spriječiti ili ljudi više neće imati interesa se žaliti jer kažete više neće biti velikog novca kod tih procesa. Pa mislim to je malo kontradiktorno sve skupa što govorite. malo toga razumijete pa i ovo nije bilo za očekivati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Draženko Pandek, replika. **Žagar, Tomislav (SDP)** Zahvaljujem. Da se i nadovežem na ovu raspravu malo prije. Dakle, procjenjivati će se kao što je i do sada prema odvjetničkoj tarifi samo što do sada se procjenjivalo prema vrijednosti predmeta nabave a sada je, a sad prema, sad po odvjetničkoj tarifi se je navedeno kako se procjenjuje vrijednost predmeta spora kada je vrijednost predmeta spora neprocjenjiva. Točno je određeno. Mislim da se radi o 10, 10 bodova. Tako je, to je točno propisano i to je sasvim jasno. Vi ste dakle zaključili da će smanjiti posao u pogledu žalbi. I smanjiti će se, ali prvenstveno u onim slučajevima kada se je radilo o obijesnom parničenju, da ga tako nazovem. Dakle, u onim slučajevima kada je žalba podnesena samo radi naplate troškova u enormnim iznosima a bez prave namjere da se uspori ovaj pravi postupak javne nabave. Tu će smanjiti to je dobro. Oni koji imaju … Uključite se kolega. Treba zapisati to./… elementarna poslovna logika. Dakle, svaka ozbiljna tvrtka ima ili kućnog odvjetnika ili ima odvjetnika na paušalu. i svakako će reagirati ako postoji opravdan razlog neće ga sprječavati činjenica da sada je propisan manji trošak, manji trošak postupka. Ili odvjetnici imaju obvezu zastupati stranku koja im se obrati zahtjevom za profesionalnom pomoći, ne smiju bez opravdanog razloga to odbiti. Ali ako bi u sadašnjoj situaciji dakle žalitelji ulagali žalbu bez drugog razloga osim da se pokupi naknada za te troškove, evo to sada nećemo. To je dakle smisao ovog prijedloga zakona koji se sada donosi. Druga je stvar,

i sasvim eksplicitno možete reći tko je bio žalitelj i tko se žalio samo da uzme naknadu. Da je bio siguran da će uzeti naknadu. A kako može biti siguran? Naročito kako ovdje piše kod naknada, velikih naknada, znači natječaja velikih iznosa. Znači može biti siguran, pretpostavljam, vi sugerirate jer se dogovorio sa naručiteljem. Pa nije valjda. Dakle, vi kažete ima onih koji su samo se žalili da bi uzimali naknadu. Ja isto mogu pretpostaviti da ima. A otkud ja to znam. Je li vi to znadete? Je li možemo to nabrojiti? Je li to zna državna komisija? Jel se upušta u takve analize? Pa ako zna zašto ne odbije onda to? Zašto onda prihvaćate žalbu? Ako zna da su se žalili samo da maznu lovu da tako kažem. Kako bi oni to mogli znati da će uspjeti? Pa i zato što je natječajna dokumentacija očito kriva. A zašto je kriva? Netko nije znao. Molim vas da kažete da netko nije znao pisati natječajnu dokumentaciju velikih iznosa. Pa ne žali se netko na 2000 kuna valjda. Pa takvih žalbi vjerojatno nema. Ne znamo, možda analiza će pokazati. Ovdje piše velikih iznosa. Pa veliki natječaji se valjda pišu ozbiljno iz ovakvih ili onakvih razloga. Ali vi kažete i znadete da je postojao neki natječaj, odnosno žalbe koje su se događale samo zbog odvjetničkih tarifa. Ja mogu potvrditi da vjerojatno da, ali ja ne znam koje su to, možda vi znadete, možda još netko drugi zna da je to tako. Ali onda je to problem i kod naručitelja, možda i veći nego kod onoga koji se žali …/Govornik se Hvala i vama. Poštovani zastupnik Dražen Đurović, replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa kolega Popijač, dovodite me u situaciju da se moram priključiti prethodnicima jer ja isto zaista nisam razumio na što tendira ta vaša teza da uopće neće biti žalbi jer će biti ograničeni odvjetnički honorari. Vi ste to tako rekli, jeste rekli ste i na to ste stavili težište. I ne bi, mislim jednostavno zaista ne razumijem u čemu je poanta te teze i da li je žalbeni postupak ima težište na odvjetničkom honoraru ili ima težište na predmetu žalbenog postupka. Evo, stvarno mislim dakle, i kako god okrenem nisam baš uspio shvatiti koju točno poziciju vi zastupate niti mogu razumjeti točno zašto je zastupate. A pokušavam shvatiti što što promovirate. I razumijem ovaj drugi dio problema natječajne dokumentacije, specifikacija koje idu na ruku određenom određenom sudioniku u tom procesu i da se to događa i često i na raznim stranama to razumijem. I imali smo primjer gotovo eklatantan nedavno u MUP-u nabavke ovih terenaca gdje je natječajna dokumentacija bila podešena za jednog ponuditelja i na kraju natječaj pao jer se ovaj drugi žalio. Naravno da se žalio. Ali je glupo da se njega honorira prema nekakvoj mogućoj izgubljenoj dobiti. Pa nek naplati svoj honorar prema nekakvoj satnici, koliko je trajalo pisanje 7 stranica žalbe i gotovo. Mislim uopće ne razumijem tu ideju. Ili na koji način mi uopće funkcioniramo i na koji način mi zapravo smo spremni i državne i lokalne i općinske i gradske novce razbacivat i čudo kako je to uopće dosad bilo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala. Vrlo zanimljivo. To je napisao predlagatelj, dakle on je rekao da se povećava broj žalbi zbog odvjetničkih tarifa i pretpostavlja da će sada kad to tako više neće biti da će se broj žalbi smanjiti. Tu piše. I sad dal sam ja to trebao interpretirati ili ne, to je vaša, ali ja se ne slažem samo da je to jedini razlog. Vi uopće ne problematizirate ono drugo što sam rekao. Evo rekli ste da se slažete sa nekim drugim stvarima i kažete da je problem u onome tko se žali i dobiva sporove, a ne govorite da je problem u onom koji omogućava da se sporovi dobivaju, a to su dokumentacije koje padaju na Državnoj komisiji za naplatu. To nije problem, a problem je onih koji konzumiraju taj prostor. Ja se slažem da on možda nije dobar, da treba regulirati to da te tarife budu normalnije, bolje, kvalitetnije, razumnije, to je u redu. Ali ne otvaramo li sa svim ovim potpuno drugi proces? To je bila moja dilema i to sam stavio na stol kao argumente i razloge da o tom zakonu treba razmisliti ili mijenjati još nešto drugo nešto o javnoj nabavi. Ovdje kada su ljudi pisali primjedbe onda je predlagač govorio da to nema veze jer je to sve riješeno ili bi trebalo rješavati u Zakonu o javnoj nabavi, a ne rješava se. Znači vrlo se površno pristupa problemu koji se … koji se želi na kraju krajeva riješiti i dobro da se riješi. Taj proces je dinamičan i on zaista treba doživljavati promjene u skladu sa onim što se na terenu događa. Toga smo svjesni. Ali tu postoje uvijek dvije strane, o tome govorim. Ne kažem da odvjetnici ne dižu novce na to, dižu, ali kroz prostor koji je ovdje omogućen. Ali nije to jedini razlog i to nije uzrok tome. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Popijač, ajmo probati ovaj zakon smjestiti u monetizaciju Hrvatskih autocesta i što bi se dogodilo da nije Državno odvjetništvo reagiralo nego da je reagirala neka odvjetnička kuća na ono što su savjetnici koje smo debelo platili napisali kako bi trebao izgledati ugovor za prodaju, ne monetizaciju, unovčenje, kako god hoćemo, Hrvatskih autocesta. Koliko bi to koštalo Hrvatsku državu kad netko napiše prijedlog ugovora koji ne poštiva elementarne odredbe hrvatskih zakona? I mi se čudimo da neka mala općinica ili neki mali grad nije u stanju napisati natječajnu dokumentaciju za ovo, za ovo što je kolega spomenuo automobile. A ovo je sa monetizacijom prošlo nezapaženo jer je vjerojatno silentio stampa, ne smije se pisat o tome, ali postavlja se pitanje što bi se stvarno dogodilo da Državno odvjetništvo nije pogledalo taj materijal i da nije skužilo što se unutra događa. E sad dolazimo na ono što ste rekli pravna sigurnost, pravna nesigurnost. Pa to šalje u svijet pravnu sliku o pravnoj nesigurnosti Republike Hrvatske. Svaka retroaktivna odredba o bilo kojem zakonu šalje sliku o pravnoj nesigurnosti jer zemlja koja nije pravno u stanju zaštititi onoga tko ulaže u svoje novce, zaštitit nečiju imovinu, odaje dojam pravne nesigurnosti. A ove odredbe zakona nas tjeraju upravo na to da ćemo imat itekakvu pravnu nesigurnost jer vi u članku 1. nemate ništa jasno definirano. Ako kažemo da neće biti žalba, onaj tko se žali, njegovi troškovi naplaćeni prema nekakvoj postotnoj vrijednosti, procijenjenoj vrijednosti objekta onda recimo da će to, dodajmo tu riječ paušal, tko će taj paušal, da će to bit odvjetnički paušal, nije bitno, ali da se zna što će biti, da u ovom zakonu to piše. Ali kažem, Zakon o zapravo koncesiji i monetizaciji autocesta jasno govori da je možda i tu netko htio odigrat nekakvu igru. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo kad netko za konzultantske usluge, za jedan proces da 60-70 milijuna onda da jedno državno tijelo to stavi pod upitnik i kaže to ništa ne valja, ponovo ispočetka, hoće li se sad dogoditi nova serija novih konzultantskih usluga, da nam svima objasni što je to Državno odvjetništvo htjelo reći ili će jednostavno ako nažalost se to i krene u taj proces angažirati ljudi u javnom sustavu koji znaju raditi pa to napraviti kako treba ili će se opet potrošiti novih 50-60 milijuna to ne znamo. Zapravo vrlo malo oko svega toga Pa sve ovo vrijeme što govorimo o ovom kratkom zakonu i potvrđuje samo činjenicu da kažem da je tematika vrlo složena, da je i ova tema koja Hvala vam odnosno možemo pretpostaviti kakve će posljedice i ovaj zakon imati po sudionike u tim procesima, kao što vidimo kakve su sve posljedice, sve ono što je ova Vlada donosila proteklih 2,5 godine ostavila po hrvatsko gospodarstvo i hrvatsko društvo u cjelini. Hvala i vama poštovani kolega. Sad bih najprije obavijestio kolegice i kolege zastupnike da danas planiramo popodne, dakle u 15,00 sati raditi Izvještaj o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu. Zatim, Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za etiku, znanost, visoko obrazovanje kako bismo sutra, a to je vrijedilo da vas informiram, kako bismo sutra radili 25. točku Godišnje izvješće o obrani za 2013. godinu. Molim s obzirom da postoje promjene da imate informaciju. Želite meni replicirati kolega? Ništa. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Ali ispričavam se imam jednu čast. Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici čast mi je na galeriji Hrvatskog sabora pozdraviti Izaslanstvo regionalnih parlamentarnih odbora za obranu i sigurnost koji sudjeluju na godišnjem sastanku regionalnih parlamentarnih odbora za obranu i sigurnost koji se danas održava ovdje u Hrvatskom saboru. Molim da ih pozdravimo. Želim ugodan boravak i dobar rad u Hrvatskom saboru. A sada molim poštovanog zastupnika Krešimira Bubala u ime Kluba zastupnika HDSSB-a da iznese stajališta. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave s konačnim prijedlogom zakona. Iako ne tako davno 13.11.2013. imali smo hitni postupak Zakona o javnoj nabavi gdje smo već onda sugerirali što se to događa u jedinicama lokalne, regionalne uprave ili na državnoj razini. kao što je vidljivo potrebno je bilo šest mjeseci da bi doista netko se probudio i reagirao. I nakon našeg vapaja u Hrvatskom saboru, ali isto tako i nakon vapaja predsjednika Zajednice županija gospodina Tolušića gdje je jasno govorio što se događa u samom postupku javne nabave. No, želim reći odmah na početku da sve je manje posla, da se odugovlači investicije, pada nam bruto društveni proizvod, a i odugovlače se javne nabave, a dobar dio jedinica lokalne, regionalne uprave upravo podižu kredite kako bi išli u investicije pa plaćaju interkalarne kamate i u vrijeme dok se ne provede javna nabava. ono što se događa posebno u građevinskom sektoru prisutan je damping, prisutan je damping cijena. Ali isto tako prisutno je dosta žalitelja na samu dokumentaciju, ali isto tako i na postupke javne nabave. Bilo bi korektno od resornog ministarstva da je dostavio popis koliko je bilo žalbi kako u 2013., 2012., 2011. upravo doći do tih informacija. U 2013. imali smo 2098 žalbi, a godinu dana ranije 1728, od toga 22 su pozitivno riješene tj. prihvaćene su. Znači jedan mali broj. isto tako ono što se vidi iz rasprava, ali isto tako i iz informacije koje imamo sa terena da je bilo obijesnog parničenja pojedinih odvjetničkih kuća ili samih ponuđača u procesu javne nabave. Tu se pojavljuju nepotrebni troškovi administracije, nepotrebni troškovi parničenja, nepotrebni troškovi odvjetničkih tarifa. No, kada smo govorili o javnoj nabavi onda smo progovarali i o odvjetničkim tarifama i o tome također treba progovoriti u Hrvatskom saboru jer upravo te tarife su prilično velike kako za jedinice lokalne, regionalne uprave isto tako i za naše sugrađane. No, gledajući što je zamjenik ministra rekao to je da će biti iznos 625 kuna. A zašto baš 625? Vjerojatno zato šta je po tarifi, ali volio bih kad bi taj iznos bio 500 kuna. Ali vidljivo je da u samim procesima upravo u žalbama na dokumentaciju iznosi su bili i 100 tisuća, pa i više kuna i upravo pojedine odvjetničke kuće živile su upravo na tim postupcima javne nabave. ono što mi u klubu HDSSB-a često progovaramo da je u Hrvatskoj potrebna i regionalizacija i decentralizacija, ali isto tako i objedinjavanje jedinica lokalne i regionalne uprave. Pa zašto to govorim? Zbog smanjivanja troškova državnog aparata, ali i zbog toga što nemamo dovoljno licenciranih ljudi za postupak javne nabave, pa bi s tim objedinjavanjem jedinice lokalne i regionalne uprave i uštedilo se imali bi dovoljno kompetentnih ljudi koji bi provodili postupke javne nabave, pa vjerujem da bi onda ovaj broj žalbi bio manji nego što je iskazan u prošloj godini. Gledajući izmjene zakona koje smo imali upravo po hitnom postupku sigurno da je povećan iznos minimalne ili bagatelne javne nabave, pa volili bi vidjeti koji su rezultati u prvih 6 mjeseci upravo s tim izmjenama. Da li se povećao broj narudžbenica ili nije, a mi procjenjujemo pošto se povećao iznos one minimalne javne nabave da je puno lakše možda raditi jedinicama lokalne uprave ali da dobijamo skuplje cijene u jedinicama lokalne, regionalne uprave, ali isto tako i na državnoj razini. No gledajući isto tako ono što se često spominje to je procijenjena vrijednost nabave da li možemo tolerirati iznos do pet ili do 10% promašene investicije kad vidimo na tržištu damping, kad vidimo da na tržištu se doista cijene izlicitiraju one koje uništavaju tvrtke i zato i vidimo sve veći broj predstečajnih i stečajnih situacija na tržištu. upravo ono što sam govorio u samom Zakonu o javnoj nabavi to je članak 146. važećeg zakona vezano za gospodarske subjekte koji gotovo uvijek odlučuju na žalbu bez da se prethodno komunicira s naručiteljem koji bi u većini slučajeva pristali na određene izmjene dokumentacije. I to je vrlo važan faktor kako bi se smanjio upravo postupak ljudi koji se žale jer u samom postupku kad bi bilo te komunikacije i kad bi se ona omogućila člankom 146. Zakona o javnoj nabavi sigurno da bi taj postupak bio puno brži i operativniji. No, podsjetit ću vas upravo u toj raspravi govorio sam o profesionalnim žaliteljima upravo 13.11. pa kad mi je replicirao kolega Sanader iz klupe on je rekao da upravo ti spomenuti profesionalni žalitelji da sam pogodio u sridu. Znači, 13.11.2013. I gledajući da je bilo potrebno 6 mjeseci da resorno ministarstvo pokrene ovaj mehanizam jer upravo gledajući jedinice lokalne i regionalne uprave da imaju velikih problema, ponekad i godinu dana prođe da bi dobili izvođača onda sigurno da smo iskazivali zabrinutost u tom trenutku da i Zakon o javnoj nabavi je potrebno mijenjati kao što govorim to i danas. Nije dovoljno reći da će cijena tarife biti 625 kuna, nego bitno je upravo zakon mijenjati. Ne zbog nas nego zbog jedinica lokalne i regionalne uprave, zbog ubrzavanja postupaka. Ali i ono što nam posebno dolazi to su strukturni fondovi gdje ćemo imati određeno vrijeme za provođenje samih postupaka javne nabave, posebno kad govorimo o velikim investicijama. I ono što je bitno mi ćemo imati rokove, ali bojim se da rokovi za izvođenje radova i same pripreme investicije ponekad će biti duži rokovi žaljenja i postupaka provođenja javne nabave nego što imamo vremena za provođenje cijelog projekta. Prema tome, upravo DEKOM mora odgovarati ili mora brže odgovarati tj. u roku od 30 dana, onim člankom 171. stavak 2., upravo zbog tih profesionalnih žalitelja. Moramo ubrzati proces, moramo biti brži i operativniji i to upravo mora biti imperativ ovog Hrvatskog sabora. No gledajući što se događa u procesu javne nabave svakako da s tim u svezi potrebno je ukazati na obvezne izmjene Zakona o javnoj nabavi i u drugim elementima. Ali ono što je najvažnije na način da se kao uvjet za izjavljivanje žalbe na objavu poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva za nadmetanje i dokumentacije te dokumentacija ako postoji i …/Govornik se ne razumije./… izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije utvrdi obveza gospodarskog subjekta na upućivanje zahtjeva za pojašnjenje naručitelju. Kažem, pojašnjenje naručitelju. A tek ukoliko naručitelj ne odgovori, odnosno ne izmjeni sporne stavke ili ne postupi sukladno prijedlogu gospodarskog subjekta tada gospodarski subjekat stječe pravo na izjavljivanje žalbe. To je ono što je važan faktor da bi se uopće izbjeglo žaljenje i to je ono što smo progovarali i prije nekoliko mjeseci. isto tako gledajući naknade za pokretanje žalbe koje su bile upravo definirane člankom 169. za posao procijenjene vrijednosti od 500 tisuća kuna, 3000 kuna pa do onog posla većeg od 10 milijuna, 27 tisuća kuna mislim da i te razine treba smanjiti upravo kako bi oni koji su u pravu, a takvih ima, govorimo na ovih 1728 koji sam imao broj bilo ih je 22 kako bi se upravo tima olakšao posao. A ovim profesionalnim žaliteljima posebno smo to viđali pred neke izbore kad neke investicije trebaju se provesti pa nema šanse da provedete postupak javne nabave, dapače upravo se odugovlači od tih profesionalnih žalitelja postupak javne nabave i započinjanja samih investicija. Nama su investicije važne. Gledajući naš BDP, gledajući broj nezaposlenih u RH bez investicija bez investicija i novog investicijskog ciklusa, a tu mislim i na omogućavanje i smanjivanje ove regulative sigurno da bi bili brži i operativniji. Pa sad kad gledamo svake jedinice lokalne uprave mora imati faktički pola pravnika da bi funkcionirala po zakonu jer dođe revizija, dođu drugi i sigurno da vam je bitno ono bezuvjetno mišljenje. Prema tome, previše smo te regulative ugradili u zakonske okvire koje ne da omogućavaju brže i operativnije poslovanje nego dapače otežavaju. Ove naknade bile su motivirajući faktor za odvjetnike, ali vjerujem da sa ovim se ide korak naprijed i da se smanjuje ta mogućnost. No da će biti žalbi, procjenjujem da će biti gotovo na istoj razini. Prema tome, ono što je rekao maloprije zamjenik ministra to da profesionalni žalitelji odlaze u povijest s tim se apsolutno ne mogu složiti, njih će biti ali mora se mijenjati Zakon o javnoj nabavi kako bi se smanjio upravo taj prostor. Ono što nam predstoji također i tu ćemo morati progovoriti to su odvjetničke tarife koje su prilično velike za naše građane koji sve teže žive, sve teže se parniče a i sigurno da podatak s naših sudova o broju isplaćenih iznosa zbog one dužine samih sporova sigurno da će biti interesantna brojka kad se pojavi u Hrvatskom saboru. Prema tome, klub HDSSB-a podržava ovaj prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave s konačnim prijedlogom zakona, ali činimo posao cjelovito i mijenjajmo Zakon o javnoj nabavi. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama, ali na vaše stajalište kluba ima repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić iz kluba. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bubalo vi ste, kao što smo i zaključili, dali zeleno svjetlo ovom zakonskom prijedlogu no u svojoj raspravi ste vrlo konstruktivno govorili o poboljšanju cjelokupnog Zakona o javnoj nabavi. Dakle, ono što ste govorili o dogovorima i razgovorima naručitelja i onoga tko, dakle raspisuje natječaj za bilo kakvu nabavu, to bi bilo ono što bi bilo, što bi smanjilo broj žalbi poglavito kada ste govorili o broju od 2 098 žalbi koje su bile prošle godine, a 22 žalbe su zapravo bile objektivne i zapravo usvojene, onih 2 tisuće i nekoliko je zapravo odbačeno. I to su oni profesionalci koji se bave po struci, da ne kažem nacionalnosti ili pak stranačkoj pripadnosti žalbama koje nemaju zapravo objektivnog uporišta. Evo, primjera o kojem, govorili ste o velikim investicijama, naime prema proračunu Hrvatskih cesta u Slavonskom Brodu treba biti građen podvožnjak na državnoj cesti D423, dakle podvožnjak u Osječkoj ulici za kojega i vi znate jer čekate na tom, po pola sata čekate 200 vlakova koji prođu dnevno. bio je raspisan natječaj za ta, za izvođenje radova na tom podvožnjaku, uslijedila je žalba, žalbeni postupak se odugovlači, i umjesto da radovi počnu u proljeće ove godine, dakle sezona kad je javnih radova građevinskih, ovo će se odužiti i vjerujem da će to, ako ostane u proračunu za iduću godinu, početi tek nagodinu u ožujku ili pak travnju. Dakle, godinu dana kasne radovi koji su odobreni, koji imaju uporište u proračunu Hrvatskih cesta. Ali evo, nema

i da ovo je korak naprijed. No, vidljivo je da bilo da smo imali dosta profesionalnih žalitelja i ovo će malo poboljšati ali vidjet ćete zamjeniče ministar kad budete u resornom ministarstvu proučavali ovu godinu sa brojkom, da se one neće puno korigirati. Ali isto tako kad govorimo o brojci 1728, 22 žalbe da su prihvaćene, onda će to biti mali kamenčić, ali morat ćete mijenjati Zakon o javnoj nabavi kako bi se smanjilo i upravo ono što dobivamo sa terena, a vjerujem da i vi dobivate kako bi se smanjile upravo taj broj žalbi. Ali isto tako vidit ćemo analizu i očekujem nakon ovih limita koje ste mijenjali sa 70 na 200, 200 na 500 itd. da li se je povećale cijene javne nabave u jedinicama lokalne i regionalne uprave sa ovim povećanjem limita, tj. one male javne nabave a siguran sam da jesu. Žao mi je Boro zbog Osječke u Brodu, tamo se vapi već godinama, to je veliki prometni problem i očekujem konačno da prođe taj postupak javne nabave **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Dražen Đurović, replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa evo vi ste kolega Bubalo govorili o tome kako treba mijenjati Zakon o javnoj nabavi. Slažem se, mislim da je to jedan od onih zakona kapitalaca koje bi zapravo trebalo u cijelosti i ozbiljno mijenjati a ne kroz ovakve izmjene i dopune po nekoliko članaka, pa u nekoliko navrata. Spomenuo sam da austrijski zakon države koje nisu, zaista prepoznata na svim ljestvicama kao država niske korupcije, ima 360 i nešto članaka, jako razrađenih i uložili su puno truda u to da zapravo probaju suzbiti problem korupcije koji uvijek prati javnu nabavu i u Austriji a da ne govorimo o Hrvatskoj. Dok mi imamo jedan relativno ne razrađen zakon i kroz ovih nekoliko sad izmjena i dopuna u nekoliko ciklusa ga zapravo rastežemo umjesto da se, da se pristupilo zapravo izradi novog prijedloga zakona. Mislim da bi to bilo, da je to jedan od zakona koji bi bilo jako dobro i jako pametno u cijelosti i puno razrađenije i razradit puno bolje pitanje pod izvođača, i razradit pitanje specifikacije dokumentacije, i razradit pitanje ponuda koje odstupaju, odstupaju od uobičajenih, ta tema isto postoji, i cijeli niz još stvari zapravo jednim puno opsežnijim i jednim puno, ako hoćemo i zatvorenijim i konzervativnijim zakonom nego što je ovaj sadašnji. Kad je riječ o malim općinama i problemu decentralizacije, pa pogledajte ja ne znam postoji li primjera primjerice da su se tri male općine udružile u zajedničkoj javnoj nabavi uredskog materijala, wc sanitara i toaletnog papira, pa nema. Svaka za sebe, što kažete, ima svog pravnika, daje svoju javnu nabavu, izrađuje svoju dokumentaciju to je zaista problem i funkcioniranja te male javne nabave. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. Hvala lijepo. Naime, bilo je nekoliko teza. Kad govorimo o javnoj nabavi i promjeni nekoliko članaka smatram da je to nedovoljno, a to govori o našoj ozbiljnosti kako mijenjamo zakone isto tako i poreze vrlo često i zato jesmo među 10 najgorih ekonomija. Upravo to govori o našoj ozbiljnosti.

kolega Đuroviću ono što ste spomenuli, kad bi došlo u Hrvatskoj do decentralizacije, kad bi došlo do regionalizacije, kad bi došlo do objedinjavanja jedinica lokalne uprave onda na objedinjenim javnim nabavama upravo količine bi bile veće što znači i cijene manje. Poštovani kolega, sve što ste rekli u svojoj raspravi sve stoji, rekli ste istinu. Rekli ste ono što postoji a što netko tko ne zna o tome ili namjerno neće da zna proglašava neznalice onima, one koji ne razumiju njegovo ne znanje. Rekli ste da postoje profesionalni žalitelji, da postoje profesionalni žalitelji koji znaju i koji to rade u suradnji sa privatnim tvrtkama. Mi smo u Kaznenom zakonu još davnih godina ozakonili i kaznena djela korupcije u privatnom sektoru gdje iako su samo zato što je velika vrijednost spora, što su izgledi da se ne dobije spor gotovo nikakvi ali se može naplatiti. Zar se tu ne radi o diobi? Koja tvrtka sama sebe svjesno oštećuje? I to postoje evidentni podaci pa i u izvješću godišnjem koje imamo o javnoj nabavi, o tome ste govorili i to treba posebno … I kome smeta smeta sama činjenica, kad uvijek govorimo da su troškovi veliki, ovog ili onog postupka, da se ovim prijedlogom smanjuju troškovi žalbenog postupka? Oni dapače, čak i oni koji nisu sada izgledni, koji nisu u izgledu da dobiju spor, omogućava im se da … i da nešto špekuliraju tu. Prema tome, kome to smeta? Neka oni koji se prave da ovdje ne razumiju, znam zašto im ovo smeta. I još nešto što ste rekli, dakle u vezi toga i napomenuli ste dobro. Takav jedan spor u neprocjenjivim predmetima, on se ne odnosi na neke da će sami ljudi procjenjivati koji rade po žalbama kolika će biti vrijednost. Zato postoje, ali se to ne želi znati ili se ne želi čuti ili sija jedno veliko neznanje. Postoji tarifa, odvjetnička tarifa koja točno navodi u svom određenom tarifnom broju za upravne sporove koliko se bodova dobiva… **Leko, Josip Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Antičević, i nama u klubu HDSSB-a itekako je bitna, ali imamo profesionalnih žalitelja koji su u koordinaciji, što vi kažete, sa privatnim tvrtkama. No bit će ih i nakon ovih izmjena, zato što moramo ići u cjelovitu izmjenu Zakona o javnoj nabavi. No ono što sam također spominjao, a to ste i vi maloprije se dotaknuli, to je odvjetnička tarifa. Odvjetnička tarifa koja je prilično velika za jednog našeg prosječnog građanina ili za jednu malu tvrtku u razvoju. Prema tome trebamo se dodirnuti i vrućih krumpira kao što je Zakon o javnoj nabavi, a posebno odvjetnička tarifa. Poštovani zastupnik Tomislav Žagar, replika. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bubalo, dakle svi se slažemo oko toga da postoji problem i zapravo se ovim zakonskim rješenjem taj problem nastoji riješiti, a to su profesionalni žalitelji, ljudi koji za vrlo malo trudna uzimaju veliki novac. S druge strane, žalba je pravo i žalba se mora omogućiti svima koji se žele žaliti. Zakonsko rješenje kako je ovdje predviđeno mora štititi sve sudionike, dakle i žalitelje i naručitelja radova i državnu komisiju koja onda ocjenjuje da li je žalba opravdana ili nije. E sad, kad govorimo o jedinicama lokane samouprave. Primjedbe su upravo došle odande, … župana gdje je primjećeno da se ovakve stvari dešavaju i to, gledajte, navođeni su primjeri da se zbog nekakvih specifičnih znanja i kompetencija, npr. promjera igle koja je za dvije stotinke milimetara manje od one koja je u natječaju predviđena ili navedeno je u žalbi da nije u troškovniku naveo redni broj stavke naručitelj ili je pogrešno označio jednu stranicu. Zbog takvih su se stvari izricali, zapravo naplaćivale štete u visini od desetak ili čak stotinu tisuća kuna. To su stvari koje izlaze iz okvira onoga što ste vi govorili o decentralizaciji jedinica lokalne samouprave. Zapravo ja vidim ovaj zakon, u ovom segmentu, ovo zakonsko rješenje kao zaštitu jedinica lokalne samouprave jer morate znati da svaki čelnik tog tijela isto tako je odgovoran i ovakvi iznosi za bilo koju općinu ili grad nisu mali iznosi. A što se tiče same tarife, mislim da na ovaj način su, to je kolegica Antičević-Marinović rekla, jasni i zapravo potpomažu se i oni ljudi koji se žele žaliti, a znaju što ih očekuje, koliko novca moraju dati. Ovako niti oni nisu mogli znati u startu koliko će novca mogu dati i da li mogu na to jamčiti svojom imovinom ako izgube spor. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. i kad gledamo omjer truda i iznos novca, ja se isto slažem da je novac bio puno veći od samog truda i to ćemo uokviriti danas. A imamo još dosta posla upravo u Zakonu o javnoj nabavi, a jedan od dijelova, to sam upravo govorio maloprije. No i kad govorimo o tarifi odvjetnika i tog se treba … No zajednica županije je reagirala i vi kad uspoređujete broj žalbi 2013./2012. u 2013. je povećan broj žalbi 16%, ali povećao se, ja i procjenjujem, i broj javnih nabava jer prošle godine je bila izborna godina pa je bilo nešto više javnih nabava prije samih izbora upravi radi investicija koje su bile u tijeku. Prema tome, potrebna je uvijek ozbiljna analiza, a za ovo danas nismo dobili ozbiljnu analizu. Kad je profesor rekao studentu, imam mali napredak u vašem znanju, ali na trećem ispitu, treći puta je polagao ispit. Što mu je odgovorio student? Molim vas profesore, dajte mi taj mali napredak zabilježite u indexu. Ispričavam se kolega Bubalo. Idemo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Poštovana zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, na samom početku izlaganja o ovom prijedlogu zakona želim istaknuti da ovaj prijedlog sadrži nelogičnosti i kontradiktornosti. Skrećem pažnju na činjenicu da obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću ukazuje da su sve primjedbe odbijene jer se iste odnose na materiju koju uređuje Zakon o javnoj nabavi, a ne Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Međutim, upravo je Zakonom o javnoj nabavi u članku 138. propisano da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna za rješavanje o žalbama, u vezi s postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i natječaja na koje se primjenjuje prijedlog o kojem upravo raspravljamo. Također, u članku 144. Zakona o javnoj nabavi propisane su ovlasti Državne komisije, članak 164. propisuje odredbe koje se odnose na odlučivanje Državne komisije pa ona može u žalbenom postupku između ostalog obustaviti žalbeni postupak, odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe, odbiti žalbu, poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću uključujući diskriminirajuće tehničke financijske i druge odredbe iz poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje ili ostale dokumentacije u vezi s postupkom javne nabave, poništi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio te odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka koji su pak definirani člankom 170. Zakona o javnoj nabavi gdje je u stavku 2.propisano da državna komisija odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos, te kome se i u kojem roku moraju platiti. Predlagatelj u ocjeni stanja iznosi kronologiju definirane procjenjivosti odnosno neprocjenjivosti troškova žalbenog postupka počevši od zakona iz 2003.u kojem su bile sadržane odredbe koje su definirale troškove žalbenog postupka iako u njima nije bilo izrijekom propisano jeli žalbeni postupak pred državnom komisijom procjenjiv ili neprocjenjiv predmet pa preko Zakona o javnoj nabavi koji je bio na snazi do 1.siječnja 2012.gdje je bilo propisano da će rad i donošenje odluka o troškovima žalbenog postupka žalbenog postupka vrijednost predmeta računati prema procijenjenoj vrijednosti nabave, te da važeći Zakon o javnoj nabavi ne propisuje pitanje vrijednosti predmeta u žalbenim postupcima. Iz navedenog proizlazi da su procjenjivost odnosno neprocjenjivost troškova žalbenog postupka propisani člankom 170.važećg Zakona o javnoj nabavi. Slijedom prethodno rečenog postavljam pitanje, zbog čega ukoliko postoji potreba posebnog određivanja procjenjivosti odnosno neprocjenjivosti predmeta u žalbenim postupcima pred državnom komisijom predlagatelj nije predložio izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi? Mislim da mogu odgovoriti i na ovo pitanje, a odgovor se nalazi upravo u primjedbama predstavnika zainteresirane javnosti. Naime, procijenjena vrijednost nabave i način izračuna procijenjene vrijednosti nabave definirani su u člancima 18.i 19. Zakona o javnoj nabavi. Članak 18.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost odnosno PDV-a. Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave koja uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, a stavak 8.istoga članka propisuje da procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku u kojem naručitelj šalje poziv za nadmetanje, a u postupcima u kojima se poziv na nadmetanje ne objavljuje u trenutku u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave. Nadalje, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi iz 2013.izmijenjeni članak 169.stavak 1.koji propisuje obvezu žalitelja na plaćanje naknade za pokretanje žalbenog žalbenog postupka u iznosima koji se također vežu na procijenjenu vrijednost nabave. A kao primjer ću navesti samo točku 5.stavka 1.članka 169.koja obvezuje žalitelja na uplatu od 100 tisuća kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60 milijuna kuna. Postavljam pitanje, zašto predlagatelj ne ocjenjuje previsokim, neopravdanim i neprimjerenim naknade koje ponuditelji moraju uplatiti u državni proračun prilikom pokretanja žalbenog postupka u iznosu od 100 tisuća za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60 milijuna kuna za rad državnih službenika u državnoj komisiji na predmetu na koji je izjavljena žalba, ali smatra previsokim neopravdanim i neprimjerenim troškove odvjetnika angažiranih od strane ponuditelja u gotovo jednakom iznosu, a koji su nastali jedino iz razloga nepoštivanja i kršenja odredbi Zakona o javnoj nabavi od strane javnih naručitelja? Kada se potencijalni ponuditelji javljaju na određena nadmetanja obvezni su dokazati sposobnost sukladno člancima 69.do 74. Zakona o javnoj nabavi i sukladno članku 9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama koje definira način određivanja minimalnih razina sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja, a ti dokazi opet su vezani za procjenu vrijednost nabave. Dakle prema svemu što sam gore navela proizlazi da su predmeti u postupcima javne nabave u svemu procjenjivi osim u slučaju nadoknade odvjetničkih troškova vezanih za sustav žalbe. Nadalje, činjenica je da je za 99,9% naručitelja u Hrvatskoj sukladno članku 24. Zakona o javnoj nabavi pripremu i provedbu postupaka javne nabave obavljaju ovlaštenici predstavnika naručitelja, a najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz stavka 1.ovog članka mora posjedovati važeći Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave propisuje se način pripreme i provedbe izobrazbe u području javne nabave te uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave, a cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. Dakle svi zaposlenici koji rade na javnoj nabavi imaju solidne plaće koje primaju svaki mjesece prije navedene certifikate za ovlaštene predstavnike naručitelja i obnove certifikate također plaćati isti naručitelji odnosno u konačnici porezni obveznici pa bi bilo logično za zaključiti da nakon svega toga ti isti naručitelji budu u stanju raspisati zakonito i nenamješteno javno nadmetanje. Naime, nije istina da se radi samo o formalnim nezakonitostima koje bi bile lako uklonjive da su ponuditelji postupali u dobroj vjeri već o nezakonitostima koji upućuju na namještanje poslova određenim gospodarskim subjektima, te se postavlja pitanje jesu li potencijalni ponuditelji obvezni dopisivati se s naručiteljem i upozoravati ga na njegove pogreške i nezakonite odredbe i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje odnosno jesu li ponuditelji dužni provoditi obuku ovlaštenih predstavnika naručitelja u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi? Osim toga naručitelji uglavnom i prilikom odgovora na izjavljene žalbe ustraju na svojim nezakonitim, a u žalbi osporavanim navodima tako da pusto dopisivanje uglavnom završava na štetu ponuditelja odnosno privatnog sektora. Iz svega što sam navela proizlazi činjenica da se predlagatelj izmjena zakona bavi posljedicom, a ne uzrokom problema. Slijedom svega navedenog zaključuje da do izjavljivanja žalbi u određenoj fazi postupka javne nabave ne bi ni došlo da naručitelji naručitelji postupaju u dobroj vjeri odnosno da su postupci javne nabave provedeni na zakonit način pa u konačnici ne bi bilo ni potrebe za nadoknadom troškova žalbenog postupka. Vlada je na sjednici održanoj 19.siječnja 2012.donijela Uredbu o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi gdje u članku 2.propisano da Ministarstvo gospodarstva provodi nadzor u svrhu otklanjanja ili sprečavanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave. A člankom 3. između ostalog propisano je da Ministarstvo gospodarstva provodi nadzor i povodom podataka i saznanja državnog službenika, odnosno druge osobe slijedom pretraživanja elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. I drugo, prema tome očito je da netko u Ministarstvu gospodarstva ne radi svoj posao kako treba ili barem ne koristit ovlasti koje su mu omogućene kroz uredbe, uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi. Zaključno želim istaknuti da se ovakvim Izmjenama Zakona o državnoj komisiji amnestira indolentnost, aljkavost i nestručnost javnih naručitelja a da ni ne spominjem pokušaj namještanja javnih nadmetanja od tih istih naručitelja što svakako nije na tragu borbe protiv korupcije. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Dražen Đurović prva. **Đurović, Dražen prvom dijelu svoje rasprave vi ste meni otkrili jedan novi aspekt svog političkog djelovanja do sada manje poznat, još jednu skupinu društvenu koje ćete biti heroina uz ove dosadašnje, neću imenovati koje, ali vidljivo o kojoj se tu skupini radi, koju ste promovirali, branili u prvom dijelu svoje rasprave. U ovom drugom dijelu vaše rasprave ja bih se složio sa vašim pozicijama ali one nisu u izravnoj vezi sa onim prvim dijelom interesima odvjetničkog lobija. Dakle, te dvije stvari nisu izravno povezane. Dakle, u ovom drugom dijelu kada je pitanje problema javne nabave i namještanja natječaja tu se potpuno s vama slažem. I svjedoci smo da u jednoj visoko korumpiranoj državi članici Europske unije imamo puno problema sa javnim nabavama i sa javnim investicijama. Ono što duboko, šta je problem te javne nabave što se velik novac kroz nju vrti i što mnogi o njoj ovise. Nažalost, i što hrvatsko gospodarstvo u velikoj mjeri ovisi o toj javnoj nabavi, nažalost. A ta javna nabava kao ni javne investicije niti je bila, niti je danas, niti će u budućnosti postati generator hrvatske proizvodnje. Nije, nažalost. Ali se velik novac vrti, naravno velik interesi se vrte. I nažalost većina hrvatskih tvrtki je vezana za tu nesretnu javnu nabavu i za te nesretne javne investicije jer nemamo zapravo konkurentno, konkurentno malo i srednje poduzetništvo koje bi igdje ikome moglo išta prodati po konkurentnoj cijeni na tržištu već prisiljeno zapravo biti vezano i vrtjeti se u jednom nezdravom odnosu sa državom preko te javne nabave i javnih investicija. Pa ja mislim da se zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru moraju zalagati za poštivanje zakona. Dakle, ako je nešto što predlažemo u suprotnosti sa zakonima koji su već usvojeni onda moramo na to i reagirati. Ja smatram da u Hrvatskoj jednaka pravila igre moraju jednako vrijediti na to, bez obzira na to da li se prema određenoj profesiji odnosimo začepljenog nosa, optužujući je za potencijalnu korumpiranost ili Na kraju krajeva i masa građana u Republici Hrvatskoj ima jako loše mišljenje o svima nama koji sjedimo u ovom Saboru a i koji se bave politikom na drugim razinama vlasti ali ja se nikako ne mogu složiti sa time da smo baš svi isti. Pa u tom smislu se ne mogu složiti ni sa time da su svi odvjetnici i odvjetnice isti. A mislim da je obaveza države da uredi sustav na potpuno transparentan način kako bi sustav funkcionirao. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala predsjedniče. Kolegice Holy ja se potpuno slažem s vama u onom dijelu kada ste govorili o zakonitosti natječaja i naručitelja i namještanje natječaja jer iz niz primjera znademo da se krše određene odredbe zakona. Ali kada je u pitanju i sam ovaj Zakon o komisiji, Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave, onda proizlazi da iz samog zakona sa svojim primjerom i Vlada Republike Hrvatske krši zakon. u samom zakonu stoji da komisija ima 9 članova a mi trenutno imamo sada 3 člana, jednog zamjenika i 2 člana. Znači postavlja se pitanje gdje je ostalih 6 članova. u samom zakonu postoji obaveza Vlade Republike Hrvatske da 60 dana prije isteka mandata mora predložiti Saboru razrješenje, imenovanje ili reizbor tih tih članova ili prijedlog novih članova. Onda kada govorimo o primjeru transparentnosti i zakonitosti sam primjer nam daje Vlada Republike Hrvatske koja ne poštiva zakonske odredbe koje je donesao ovaj Sabor. I to je ponižavajući odnos prema saborskim zastupnicima i poštivanje zakona. (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom poštovanih kolega zastupnika. Sada je na redu poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa govorimo o zakonu koji tangira one jedine koji u principu u zadnjih nekoliko godina investiraju u Republici Hrvatskoj, dakle to su jedinice lokalne samouprave, državna tijela i mnoga praktički javna poduzeća. No, kada govorimo o jednom zakonu onda nikako ne smije preskočiti s obzirom da ova Vlada ima jednu praksu da vrlo često mijenja zakone, a o čemu smo mi to raspravili prije nekoliko mjeseci. Dakle, dvije ključne promjene koje smo mi raspravili zadnji puta je bilo povećanje onoga cenzusa za obvezu provođenje javnog natječaja sa 70 na 200 tisuća kuna. I to smo danas zaboravili. Rezultat toga ćemo vidjeti tek kada državna revizija podnese izvješće proračuna za 2014. godinu što se tu sve skupa događalo. Ali ono što su svi, oko toga smo se lovili, vladajuća koalicija je to podržavala, mi iz oporbe nismo. Međutim, ono što smo svi podržali to je bilo povećanje broja članova komisije sa jednim ciljem da ta komisija naprosto mora bit učinkovitija, mora brže i bolje raditi jer ako već nitko ne investira u Hrvatskoj bar da mu damo prostor. Ima onih koji investiraju u Hrvatskoj

onda nema kadroviranja druge političke stranke i to je razlog zašto ova komisija nije imenovana, a mi možemo pričat sad što god hoćemo. E sad, ako na početku toj komisiji uzmemo glavno sredstvo rada a to su ljudi koji su trebali provoditi te žalbe i o njima odlučivati, onda kako možemo reći da želimo nešto dobro napraviti. Međutim, niti tadašnja izmjena zakona ni ova današnja nama ne nudi ključno pitanje, a to je da li je najpovoljnija, najniža cijena glavni parametar da je to najpovoljnija ponuda. Iz mnogih investicija koje provode gradovi, općine, županije pa i država se pokazalo da je najpovoljnija cijena često najlošija i najskuplja jer u principu taj izvođač radova nije u stanju završit radove i onda se događa ovo što se događa. Vrlo malo nas je tu koji možemo reći da u našoj sredini nema nekakva nezavršena škola ili nešto slično. Međutim postavlja se jedno drugo pitanje, tko ima hrabrosti da donese odluku za nekakvu drugu ponudu koja nije najpovoljnija. Naprosto, nitko sebe neće dovesti u situaciju da ga netko sutra istražuje i nešto slično. Prema tome, svi smo prihvatili da je to tako i naprosto svi znamo kao i nešto o čemu ću kasnije govoriti, da naprosto to nisu činjenicu. Pa na kraju krajeva osvrnut ću se opet na monetizaciju autocesta. Silne novce smo platili, odabrali najpovoljniju ponudu i dobili smo ono što smo dobili. Sva sreća pa je Državno odvjetništvo i neke druge stručne službe po nekim drugim ministarstvima pogledalo taj prijedlog ugovora pa su se zgrozili jer ti najpovoljniji, najjeftiniji su nam ponudili ugovor koji čak niti ne poštiva zakone zemlje za koju se taj ugovor piše, a to je Hrvatska. No ono oko čega smo se mi danas svi složili je da imamo profesionalne žalitelje, kako one koji žele najlakše doći do novaca a to je oni koji se odmah žale na natječajnu dokumentaciju, bez obzira da li ima ili nema potrebe i tu se žale i dobiju novce i drugi su oni koji se žale na odabir. Međutim, ako pogledamo kako raste broj žalbi onda to moramo isto tako usporediti sa gospodarskom krizom. Kako je nestajalo posla u Hrvatskoj i kažem država, jedinice lokalne samouprave su postali jedini investitori, onda logična stvar da na svaki takav natječaj se javlja svake godine sve više i više ponuditelja i svako od tih naprosto želi dobit taj natječaj. Ako ga ne dobije onda se žali. I mnoge jedinice lokalne samouprave, mnogi infrastrukturni projekti su zakočeni i normalna stvar da tome treba doći na kraj. Da li je to ovaj prijedlog ovakav zakona kao što je, ja mislim da nije. Dakle, složili smo se da tome treba doći na kraj. Sad dal ćemo se složiti oko alata, kome ćemo to doći na kraj. Sa ovakvim prijedlogom članka 1. i članka 3. moje mišljenje je da sigurno nećemo doći na kraj jer naprosto ako pogledamo sve ono što se događalo u proteklim godinama onda ćemo vidjeti da to nije istina. I ne možemo reći da odvjetnička tarifa je nešto što ovdje ovdje bi trebalo biti parametar za određivanje cijene. Treba ako već želimo ići na to onda netko treba odredit paušal za žalbe po ovom postupku. Ne može baš neka jedinica lokalne samouprave koja dobije novce od Hrvatskih voda, od nekog drugoga, pokrit novce odvjetničkog paušala jer taj odvjetnički paušal nije nimalo mali. A žalbe na natječajnu dokumentaciju, pogledajte ih kolegice i kolege, jer ako ih ne želite pogledati pogledajte, čujte se sa svojim kolegama načelnicima, gradonačelnicima, županima pa ćete vidjeti da su tipske, kao što će biti tipske žalbe smijenjenih rukovodećih djelatnika MUP-a koje je ova Vlada smijenila zbog toga da bi postavila partijski podobne ljude. Takva slična priča nas je koštala 2002. godine 350 milijuna kuna. Tipske žalbe takozvane. Napišete žalbu i onda samo štancate unutra podatke onoga na koga se žalite, ali ta žalba košta 1000 ili još nešto kuna pa puta nekoliko tisuća ili desetaka tisuća to su silni novci. Tako i ovdje naprosto vidite da se pojavljuje jedna tipska greška u natječaju i samo štancate natječaje. To ovaj članak 1. sigurno neće riješiti. Međutim, ovdje u ovom visokom domu se često prepucavamo oko toga da li Hrvatska je neto dobitnik ili gubitnik europskih fondova. Sve ovo oko Zakona o javnoj nabavi, sve što se mijenjalo i primjena tog Zakona o javnoj nabavi nas je trebalo dovest do toga sutra, zapravo danas kad smo već trebali ali nažalost događa se danas, ali će se valjda događat sutra, kad budemo koristili sredstva EU fondova onda ta pravila javnih natječaja moraju biti itekako interesantna. A da je to tako pogledajte susjedne Slovence, mogu vam sad nabrajati neke druge zemlje koje su ušle prije 10-ak u Europsku uniju, kolike novce su morale vratit zbog toga što nisu provodili javni natječaj sukladno propisima kako to treba raditi. E sad se postavlja jedno pitanje. Da li su oni koji financiraju i plate nekome da mu napravi natječajnu dokumentaciju prevareni ili izigrani ako to netko napravi ofrlje, reda radi i onda se svatko može žalit na tu dokumentaciju. Tu isto se treba postavit pitanje da li je to sprega nečega, jer gledajte ne radi se tu o jednoj žalbi. Tu se radi o stotinama žalbi i kolega Bubalo je govorio, na kraju krajeva o tome smo govorili i u 11. mjesecu kad je bio prijedlog izmjena ovoga zakona. Dakle ovdje mi uopće nije namjera niti štitit odvjetnički lobi, ali mi je namjera naprosto osloboditi jedinice lokalne samouprave da mogu investirat one novce koje su prikupili od svojih građana i da mogu napraviti nešto infrastrukture. Da li to mogu napraviti ako na njihov natječaj koji se objavi odmah netko kresne žalbu i praktički on kresne žalbu na nešto, nema nikakvu obvezu da se on sutra mora javit na taj način. Ne, on je podnio žalbu jer je primijetio tamo da je zarez ovdje, a ne ondje i da li je ova riječ ovdje ili ondje i sigurno im je zbog toga iz formalnih razloga da će žalba biti i da će on naplatiti to od jedinice lokalne samouprave koji daje investiciju od 500, 600 tisuća kuna. Mora platiti 40, 50 tisuća kuna prije nego što je sama investicija počela. Dakle, to je nešto oko čega smo se svi složili. Ali sad vas ja kolegice i kolege pitam da li taj problem rješavamo sa ovako kako je definirano u članku 1. Ja mislim ne. Neka mi netko ponudi protu argument da, ja ću podržati ovaj zakon. Ali evo, cijelo jutro sam tu u sabornici. Ja takav protuargument nisam čuo. Dakle, da zaključim. Nije sporno da svakome treba omogućiti da se žali a ne da napravimo kao što je Vlada mučki htjela napraviti, zapravo napravila s ovim Zakonom o izvlaštenju kad je rekla onaj tko se žali izgubi žalbu sam će plaćati troškove žalbe. Dakle, svakom treba omogućiti da se žali. Ali ako za to postoji stvarni razlog, a isto tako nekome onemogućiti da na toj žalbi zarađuje. I to je ključno u ovom zakonu. Ovaj zakon to na žalost ne nudi i ovaj članak 3. nam nudi nešto što je praksa ove Vlade, a to je retroaktivna primjena određenih zakonskih odredbi što naprosto se ne smije dogoditi. S tim šaljemo negativnu i lošu poruku svima onima koji žele investirati u Republiku Hrvatsku. I svaka ovakva odredba je samo jedna crtica koje nam bilježe strani investitori i rejting agencije oko toga da je Hrvatska pravno nesigurna zemlja za investitore. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović repliku ima. **Antičević je naša Hrvatska podijeljena i da ima pašaluka. Ima, ima pašaluka ali na žalost ima i grofovija. I slažem se s time da mnoge jedinice lokalne samouprave to je najveći problem oko toga se moramo i oko toga se svi slažu, o tome sam osobno govorila više puta i mnogi ovdje i s time se složio i sadašnji glavni državni državni odvjetnik Cvitan da u mnogim jedinicama lokalne samouprave nešto slično kao što ste vi rekli postoje šerifi, već kako ćemo ih nazvati. I tu je najveći izvor korupcije u javnoj nabavi. Ne svi, čast svima onima koji čestito rade. Ima takvih, ali i oni koji tako ne rade bacaju ružnu sliku na jedinice lokalne samouprave. Naime, i sami govorite i to je istina da često i tu moramo naći zaista odgovor na to. Nismo ga našli, a moramo ga naći u Zakonu o javnoj nabavi, da je najjeftinija ona koja se prihvaća. I kako onda drugi da se uopće, kad to zakon kaže i kako onda drugoga izabrati. Međutim, mi ovdje trebamo naći neke osigurače i ima ih tako da ta najjeftinija često ispadne i najskuplja. Najprije treba ukinuti dodatne radove. Recimo u gradu Zadru se čude kad se iskopa nešto, u gradu Zadru nije pitanje da li ćete nešto naći iskopina, nego samo što ćete naći i onda uvijek idu dodatni radovi. I u krajnjoj konzekvenci ta, u startu najjeftinija ispadne najskuplja. I što je najvažnije ako mi i to će trebati a to je velika promjena u Zakonu o javnoj nabavi. Ne može se ići u javnu nabavu ako se ne zna. Cijena je bitan element, ali nije najbitniji. Bitan, ali ima još drugih koji su bitni a to je kvaliteta radova i rokovi. Ne naša javna nabava pogotovo jedinica lokalne samouprave ide kao revolucija koja teče. Nikad se ne zna kad će početi. Još manje se zna kad će završiti, a u pravilu se znaju samo izvođači. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. a to mislim na javna poduzeća i ministarstva. I ono ministarstvo i javno poduzeće koje pripada jednoj političkoj opciji nema šanse da nutra uđe neki kadar iz druge političke opcije i to je razlog zašto ova komisija nije imenovana. A zašto sam upotrijebio riječ pašaluk? Iz jednostavnog razloga što je paša neprikosnoven, može raditi šta hoće. Još ako se dogovori sa kadijom onda je tako. Gledajte, ja vam Gledajte, ja vam mogu nabrojiti neka poduzeća isto koje vi znate koji su točno pod ingerencijom određene političke stranke iz vladajuće koalicije isto tako kao i određena ministarstva. Jer nama je vrlo interesantno ovdje gledati rasprave. Kad je zakon od ministra iz HNS-a onda ova druga strana je poprilično pasivna. Ili ako je ovakva, ali dobro to je vaše, to neću se miješati u to. To je vaša unutarnja stvar. Ali kažem rekao sam zašto sam upotrijebio riječ pašaluk. Tu sam mislio kao razlog zašto nije imenovana ova deveteročlana komisija koju smo svi u Saboru podržali. Ako se rijetko dogodi da nešto podržimo, onda mi nije jasno zašto to to 7 mjeseci praktički nije imenovano. Dakle, o tom kontekstu sam govorio. Drago mi je da smo se složili oko najniže cijene da to ne može biti, na žalost to nekada ispada najviša cijena. Ali isto tako s obzirom na sve procese koji se vode u Hrvatskoj mislim da nema čovjeka koji je toliko lud da će ići potpisati neku drugu cijenu. Jer i kad to poštujete istražuju ljude. Prema tome, ali to je nešto što nas koči. Jer evo ga škola u Novom Čiču, odabrani izvoditelj koji je to razvlačio, mrljavio sve dotle dok nije nestalo novaca u proračunu. Da je to radio na vrijeme ta škola bi bila završena na vrijeme i danas bi djeca išla u tu školu. A ministar Jovanović i ono malo novaca što je imalo

U svakom slučaju da, ali isto tako svakog tog tko se žali da svojom žalbom ukoliko nanese štetu, a nanosi je ukoliko je ona neosnovana i ukoliko se radi o profesionalnom žalitelju da i snosi troškove te štete. I u ovom slučaju tko ima hrabrosti da izabere najpovoljniju ponudu? Obično se izabire najjeftinija ponuda. U ovom trenutku nitko. Ovdje se radi o lovu na vještice. Dovoljno je da netko napiše nekakvo pismo, ne potpiše se i da se istražuje nekakav taj kojeg vi nazovete lokalni šerif što je uvreda kad se generalizira jedinica lokalnih samouprava je na području Hrvatske od 526 jedinica lokalne samouprave u svakom slučaju ogroman broj ako ne svi, većina odrađuju pošteno svoj posao. Prekršajne odredbe u članku 20. novčanu kaznu od 50 do milijun kuna o tome sam već govorio kaznit će se za prekršaj pravna osoba jedinica lokalne i područne samouprave ako postupe suprotno odredbama članka 6. ovog zakona. A u članku 6. ovog zakona piše da ukoliko taj koji je naručitelj posla radi pritisak na Državnu komisiju ili putem sredstava javnog priopćavanja pokušava napraviti pritisak da bi se njegova žalba usvojila. Što je sa onim koji se žali, a tim putem pravi pritisak i putem javnosti i putem medija? A takvih pritisaka imamo puno. Uvijek je najjeftinija cijena, ja tvrdim odgovorno jer sam stalno u tim postupcima javne nabave, je uvijek najskuplja cijena. I nikad ne odgovara onaj koji sastavlja nekakav tender za javnu nabavu a obično se radi ili o projektantima ili s onima kojima smo ugovorili taj dio posla da nam pripreme i odrade projektnu dokumentaciju a onda i natječajnu dokumentaciju prema ponuditelju. Uvijek je odgovornost pa i prema ovom članku 20. ovog zakona na onom tko je naručitelj, Hvala lijepo. Kolega Klarić ja još uvijek zastupam stav kao što je bilo i kod izglasavanja da se svatko ima pravo žaliti. Međutim ima nešto drugo, ako platite projektantu da vam napravi projekt i ako on kaže da taj projekt po njegovim saznanjima, a to su kretanja na tržištu materijala rada itd., treba koštati toliko onda se on tu ne može zabuniti 20 ili 30%. Greška može biti plus minus 5%. I kad bi to bilo tako onda ne bi bilo toliko profesionalnih žalitelja i ne bi bilo toliko cijena koje su toliko ispod projektne cijene. Ali ako vama netko ofrlje napiše nekakvu cifru i vi dobijete recimo šest, sedam, deset ponuda koje su 20% niže od te cijene onda je tu netko neozbiljan. Dakle, to su te javne ovlasti koje ako netko dobije u RH onda mora odgovarati za njih, od revizora, preko svih drugih. I onda će ovakvi zakoni koji prema svojoj formi su usklađeni sa zakonodavstvom EU i mi tu nemamo što prigovoriti, sve direktive su tu primjenjive međutim u praksi je to katastrofa. Ali svaki segment u ovom postupku se mora držati profesionalno i mora snositi sankcije ako se ne drži tog profesionalnog posla. Prema tome, svak onaj tko je radio u izvršnoj vlasti, tko je radio takav posao i tko je provodio natječaj ne jedanput mi se dogodilo da je projektna vrijednost bila tolika a onda … /Govornik se ne razumije./… Ili ako su gospoda htjela napuhati vrijednost onda su sve ponude bile iznad projektantske vrijednosti pa se praktički natječaj morao ponoviti. I toga ima. Dakle, možemo mi ovdje danas pričati milijun i jedan slučaj, vjerojatno bi svaki gradonačelnik i načelnik ne lokalni šerif jer mislim da naprosto nije korektno te ljude zvati tako oni su dobili izbore i treba ih kao takve tretirati i zbog toga su odgovorni, dakle svaki bi itekako htio da ovakvu dokumentaciju ima i da onaj tko mu priprema natječajnu dokumentaciju da ispravno je da mu se netko zbog zareza ili točke ne može žaliti na to i pobrati mu 50, 60 tisuća kuna prije nego što je sam posao i krenuo. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Šuker evo ovih dana se raspliće afera "HIPOKRAT" u kojem su navodno 300 i više liječnika bili potplaćeni od jedne firme koja je imala fond 14 milijuna kuna. kada govorimo o profesionalnim žaliteljima i govorimo o ulozi DORH-a, USKOK-a kako god hoćete, pa nije problem ući ni u posao profesionalnih žalitelja i njihovo djelovanje, zapravo je stvorena i antiinvesticijska klima putem upravo tih djelovanja profesionalnih žalitelja gdje se odgađaju projekti. Rekli ste Novo Čiče, u Slavonskom Brodu škola u … /Govornik se ne razumije./… škola u Pocrkavlju, školsko-športska dvorana u Pocrkavlju, podvožnjak na cesti znate vi tu cestu jer smo razgovarali s vama o toj cesti na državnoj cesti 423 u Osječkoj ulici gdje ljudi čekaju i gube i živce i novce i sve živo na toj cesti jel'. Dakle, postoji li mogućnost da te profesionalne žalitelje sankcioniramo, da se protiv njih pokrene postupak jer oni su dosada podnosili žalbe upravo zato da dobiju ovu preko odvjetničke tarife, nekad je to izašlo i 100 tisuća kuna, nekad 50, nekad 30 i da na tome zapravo žive, a da su im oni drugi oni drugi predmeti iz … /Govornik se ne razumije./… ili ne znam ni ja što by the way usput, a živjeli su od ovoga. Pa hoće li ova država naći način da to sankcionira? ustroja državne vlasti i firmi državnih jel po onom turskom feudalnom modelu tu se moramo složiti ali ne smijemo zaboraviti kao što ste i sami rekli kadiluk, odnosno kadije koji su umreženi Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grubišić vi ste u principu samo praktično nabrojali neke slučajeve gdje se vidi kako se ovaj zakon može izigrati. Nije logično, dakle ako netko da 20, 30 % cijenu ispod one koju je projektant napisao da bi trebala biti i onda kad ta cijela priča završi onda imate vantroškovničkih radova još za 20%. To je morao netko s nekim dogovoriti. Vi možete ako imate projekt može se dogoditi nešto neplanirano što niste iz projekta mogli vidjeti da treba napraviti, ali nije to baš petina svih radova da bi se to moralo napraviti. Dakle, i to je jedan segment iz kojega se vidi da je netko igrao nekakve igre. Ali ključna stvar je ovo što sam iz razgovora sa ne jednim gradonačelnikom i načelnikom čuo, a to je žaljenje na dokumentaciju. Dakle, profesionalno žaljenje na dokumentaciju. Dakle, to čak niti nema veze ovo o čemu smo govorili svi. svi. Zašto netko krivo napravi zarez ili nešto krivo napravi u dokumentaciji ako je to praktički špranca za većinu projekata? Pa u Hrvatskoj se radi na stotine vodovoda, kanalizacija, nekih sitnih komunalnih radova što rade jedinice lokalne samouprave i to je praktički špranca. Kako netko baš pogriješi tu šprancu i onda jedno odvjetničko društvo koje štanca žalbe baš vidi to i da je u toj špranci pogriješeno to i to i onda sa drugom šprancom a to je žalba pobere 50 ili 60 tisuća kuna jednoj jadnoj općini koja koja ne može to napraviti. Dakle, to bi trebao riješiti ovaj zakon. I zato jesam rekao pustimo mi odvjetničke tarife, ovdje ako već dajemo ovlasti komisiji jer u ovom trenutku ima negdje 5, 6 milijardi žalbi i zato je šteta što zamjenik ministra ustvari ministarstvo nije dalo to. Mi ćemo dobiti to izvješće ali možda bi drugačije i raspravljali o ovom zakonu da imamo iznos koliko je u ovom trenutku tih žalbi i koliko je bilo ovakvih žalbi? pogledajte onda koliko je to radnih mjesta u ovom trenutku u Hrvatskoj za te poslove koji bi se mogli raditi a nerade se upravo zbog ovakvih mangupa. Hvala predsjedniče. Pa kolega Šuker, ono s čime se potpuno slažem sa vama a to je pitanje koje ste postavili da li ovim zakonom, izmjenom zakona mi rješavamo problem i to je suština cijele ove priče. Mi dobivamo uvijek određene zakone koji nisu kompletno rješenje nego zagrebemo negdje malo po po površinu zato što eto neko je rekao da je problem, a ovdje je problem profesionalnih žalitelja i toga smo svi mi svjesni. ovaj zakon i javna nabava je nešto puno više. I posebno kada ste govorili o europskim fondovima koji itekako imaju ulogu kroz javnu nabavu i ako ovo područje neće kvalitetno biti riješeno, ako će otvarati ovaj mogućnost, sad ne govorimo o tome da li profesionalni žalitelji budu ostvarili nekakvu financijsku dobit, ali da li će zakočiti određene projekte, da li će napraviti nekakvu drugu štetu to je pitanje o kojem itekako Vlada bi trebala voditi računa kad nudi određena rješenja, ali ne Vlada ne nudi kompletno rješenje nego samo zagrebe po površini i onda se stiče dojam, e evo Vlada nešto radi, a u suštini iz ovoga neće biti nikakvi problemi riješeni. Hvala. Hvala i vama. Iscrpili smo listu prijavljenih. …/Upadica se ne čuje./… Evo vaši kolege kažu da niste. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu, repliku i odgovor na repliku. Time smo raspravo o tekstu zakona također završili. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za to. A sada ćemo dati stanku za ručak. Vraćamo se u 15,00 sati najavljenim nastavkom rada po dnevnom redu. Dobar tek. Hvala